Forseti. Hvað einkennir góðan stjórnmálamann? Ef við værum spurð um álit á stjórnmálamönnum dagsins í dag efast ég um að þær lýsingar sem við myndum fá væri það sem við vildum að einkenndi góðan stjórnmálamann. Við heyrum athugasemdir eins og: Svarar ekki spurningum, vinnur ekki að almannahag, endalausir útúrsnúningar og ýmislegt á þeim nótum. Ég lendi t.d. reglulega í því að svör frá ráðherrum, bæði skrifleg og munnleg, svara aldrei því sem ég spyr um og ég þarf ítrekað að minna mig á að hlusta vel eftir því hvort ég greini eitthvert svar úr þeirri orðasúpu sem ég fæ yfirleitt í hausinn þannig að ég geti spurt aftur og aftur þangað til það er orðið vandræðalegt að svara ekki spurningunni. Stundum koma hins vegar gullkorn í svörum ráðherra. Í apríl árið 2018 kom eitt heiðarlegt svar frá nokkrum ráðherrum þegar ég spurði um endurgreiðslur vegna hlunninda ráðherra og svarið var mjög skýrt: Ekki hafði myndast hefð fyrir því að fara eftir reglum um endurgreiðslur vegna hlunninda.

Ég spurði ríkisendurskoðanda um þetta og hann sagðist ætla að senda bréf til Skattsins, en ekkert gerðist. Ég er búinn að senda spurningar aftur og aftur í fjármálaráðuneytið um þetta og svörin þaðan eru mjög skýr:

Hvað þýðir þetta? Jú, ráðherrar fá aukagreiðslur sem þarf að gera grein fyrir gagnvart skatti og greiða þarf hefðbundinn tekjuskatt af þessum hlunnindum ef þau eru ekki endurgreidd. Ég efast hins vegar að nokkur ráðherra hafi gert það þann undanfarna rúma áratug sem þessar reglur hafa verið í gildi. Því er ég tilbúinn til að fullyrða að allir ráðherrar síðan þá sem fengið hafa dagpeningagreiðslur hafi vangreitt skatta. En hvað á að gera í því? Við því fæ ég engin svör.

Ég hef nú lagt fram slíkt mál, mál um gjaldfrjálsar tannréttingar barna. Tannlækningar barna voru gerðar að fullu gjaldfrjálsar árið 2018 undir forystu Guðbjarts heitins Hannessonar, en nú er komið að tannréttingum. Tannréttingar barna geta hæglega kostað barnafjölskyldur yfir milljón og geta jafnvel í sumum tilvikum kostað allt að 2 millj. kr. fyrir eitt barn. Foreldrar bera núna kostnaðinn og efnaminni foreldrar veigra sér jafnvel við að ráðast í tannréttingar barna sinna vegna efnahags. Herra forseti. Það er fullkomlega óboðlegt að börnum sé mismunað eftir efnahag foreldra þegar kemur að tannréttingum. Tannréttingar barna eru nefnilega líka heilbrigðisþjónusta fyrir börn.

Fram til ársins 1992 var verulegur hluti tannréttingakostnaðar endurgreiddur, sem er ekki lengur raunin. Í dag er hægt að fá að hámarki 150.000 kr. styrk sem dugar skammt þegar algengur kostnaður getur numið milljón og jafnvel meira. Þessi styrkupphæð hefur ekki breyst í 20 ár en ef styrkurinn hefði fylgt verðlagi væri hann um 340.000 kr. í dag en ekki 150.000. Á Norðurlöndum eru tannréttingar barna styrktar mun meiri á Íslandi. Hér erum við eftirbátar. Að lokum, herra forseti: Við skulum muna eftir sorg þeirra barna sem fá ekki tannréttingar eins og önnur börn. Tökum því þetta eðlilega skref saman og jöfnum leikinn fyrir öll börn. Virðulegi forseti. Stundum sér maður eitthvað sem verður til þess eiginlega að mann setur hljóðan. Á hvaða heilafoksfundi

með ábúðarfullum þéringum og spurningum sem ráðherranum er gefinn frestur til að svara, án þess að afleiðingar þess að hunsa þann frest séu nánar tilgreindar, allt út af fyrirspurn sem hún svaraði í þessum stól frá mér um það hvort hún styddi Ríkisútvarpið sem heyrir undir þann ráðherra. ráðherra sagðist gera það og notaði síðan orðalag sem forsvarsmenn Samherja hafa sjálfir notað um sína framgöngu í afsökunarbeiðni sem þeir sendu út í kosmósið, að þeir hefðu gengið of langt. Fyrir þau orð er ráðherrann krafin sagna með sérstöku lögmannsbréfi í ábyrgðarpósti, væntanlega, eins og hér sé jafnvel til skoðunar að hún hafi brotið einhver lög með ummælum sínum. Það verður að segjast eins og er að það er ákaflega sérkennilegt samskiptaform að standa í bréfaskiptum af þessu tagi og lýsir hugsunarhætti manna sem telja sig ekki ríki í ríkinu heldur ríki yfir ríkinu. Kannski er rétt að það komi fram, svo ekki fari neitt á milli mála, að alþingismenn heyra ekki undir Samherja. Alþingismenn sækja ekki til Samherja umboð sitt til starfa hér heldur til kjósenda, til almennings í landinu. Alþingismenn skulda Samherja engar skýringar á ummælum sínum sem falla í ræðustól hér og lúta að framgöngu og ummælum sem þegar liggja fyrir.

Það ásamt auknum keðjuverkandi skerðingum veldur því að þeir verst settu í okkar ríka samfélagi þurfa að lifa á um 200.000 kr. á mánuði eftir skatt og þeir verst settu eru enn með krónu á móti krónu skerðingar. Það er svo furðulegt fjárhagslegt ofbeldi að þessi hungurlús þeirra sé skattlögð og það meira en arður auðmanna, sem verða sífellt ríkari og ríkari á meðan sárafátækir verða fátækari og eiga enn síður fyrir mat. Ríkisstjórnarflokkarnir hafa lofað því og lofað fyrir kosningar að nú sé tími til að hækka lífeyri þeirra fátæku. Þessir hópar geta ekki beðið lengur. Það eina sem hefur skilað sér til þeirra sem reyna að tóra hálfan mánuð á

Í haust skiluðu Anna María Allawawi Sonde og Saga María Sæþórsdóttir umsögn til Alþingis við fjárlög þar sem þær fóru fram á að tíðavörur yrðu aðgengilegar án gjaldtöku í skólum og félagsheimilum. Þar með bættust þær í langa röð grasrótarfólks sem barist hefur fyrir þessu aðgengi að sjálfsögðum hreinlætisvörum. Og þingið hlustaði. Við greiddum hér atkvæði um breytingartillögu við fjárlög að gera þessar vörur gjaldfrjálsar gagnvart ákveðnum hópum. Sú tillaga var hins vegar felld með einu einasta atkvæði. Það voru 27 stjórnarliðar sem greiddi atkvæði gegn henni, 26 sem studdu hana. En svo kom menntamálaráðherra hér upp í pontu og lýsti því yfir að hún hefði nú þegar beint því til skólameistara að tryggja framgang málsins og hún teldi raunhæft að í lok næstu skólaannar væri búið að klára málið. Nú eru lok þessarar skólaannar. Nokkur sveitarfélög hafa stigið skrefið á undanförnum mánuðum, Reykjavík, Ísafjörður og Sauðárkrókur, svo ég nefni bara þrjú, en ráðuneytið virðist ekki búið að klára málið. Fréttablaðsins um helgina segir í svörum ráðuneytisins við fyrirspurn um þetta mál að unnið sé að því að tíðavörur verði aðgengilegar og gjaldfrjálsar fyrir nemendur í öllum framhaldsskólum og að ráðgert sé að mál er varðar aðgengi að tíðavörum í grunnskólum verði tekið upp á samráðsfundi með sveitarstjórnum á næstunni. Þetta er ekki að tryggja aðgengi í lok þeirrar skólaannar sem nú er að ljúka.

hér ár eftir ár í þessari baráttu, velti því fyrir sér hvort stjórnvöld (Forseti hringir.) bíði þau einfaldlega af sér í þeirri von að það útskrifist og næsti árgangur taki slaginn ekki strax upp?

af neinum heilindum eftir því sem ég fæ best séð. Það er hvorki vitað hverju var verið að biðjast afsökunar á né fyrir hvern. Og hvergi kemur fram hvað fyrirtækið ætlar að gera öðruvísi í framtíðinni, hverju fyrirtækið ætlar að breyta.

Framganga Samherja krefst þess að við séum með sjávarútvegsráðherra sem getur tekið á sjávarútvegsmálum án þess að hlutir eins og vinahagsmunir þvælist fyrir. Í því felst ekki ásökun á hendur hæstv. ráðherra um eitt eða neitt, jafnvel mögulega þvert á móti, að hann geti ekki sinnt starfi sínu og geti ekki gert hlutina vegna þess að hann er vanhæfur og ef hann snerti þá veki það upp spurningar sem ætti að vera óþarfi að spyrja.

Virðulegur forseti. Þetta snýst ekki um það. Þetta snýst um stöðuna og trúverðugleika stöðunnar. Hæstv. ráðherra ætti ekki að þurfa að heyra neinar skammir héðan úr pontu. Hann ætti að hafa vit á því sjálfur að í það minnsta skipta um embætti eða fara úr því tímabundið eða eitthvað, ekki vegna þess að hann geri eitthvað rangt, ekki vegna þess að hann eigi að vera spilltur, heldur vegna þess að hann er bersýnilega vanhæfur og hann veit það og við vitum það og við sjáum það. Frumkvæðið ætti að koma frá hæstv. ráðherra sjálfum.

Virðulegi forseti. Nú er ferðaþjónustan að taka við sér á ný og það er fagnaðarefni. Það þýðir að við erum að koma okkur út úr erfiðum heimsfaraldri og lífið er að færast í samt horf. Það þýðir líka að fram undan er einstakt tækifæri til að endurhugsa heila atvinnugrein og bæta það sem betur mátti fara áður en heimsfaraldur skall á. Ég sá í grein á dögunum að ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefði skipað starfshóp um menntun og starfsþjálfun leiðsögumanna síðastliðið haust. Starfshópurinn fékk það verkefni að skoða hvort og þá hvernig hægt væri að styrkja og efla menntun og starfsþjálfun leiðsögumanna með áherslu á neytendavernd, náttúruvernd og öryggi. Það er nefnilega gríðarlega mikilvægt að þau sem starfa við leiðsögn fái viðunandi menntun og fræðslu og geti sýnt fram á þekkingu á landi og náttúrunni sem um er farið. Tungumálakunnátta er einnig afskaplega mikilvæg hér líkt og víða annars staðar enda lykilatriði að leiðsögumenn geti tekið við og miðlað upplýsingum á skýran hátt. Að mínu mati á þetta sérstaklega við á svæðum innan þjóðgarða og á friðlýstum svæðum þar sem gera ætti aukna kröfu um þekkingu og helst viðurkenningu til starfans. Náttúran okkar er það sem dregur langflesta ferðamenn hingað til lands og það er okkur öllum í hag að tryggt sé að vel um hana sé gengið. Í ljósi þess sem ég hef hér áður sagt í pontu Alþingis og átt samskipti við ráðherra þessa málaflokks um, get ég ekki annað en sagt

af því að öryggismál eru líka stór þáttur í ferðamennsku á Íslandi, bæði öryggi ferðamanna og leiðsögumanna. Við þurfum að tryggja að öryggi sé sem allra best og það getum við gert m.a. með aukinni menntun og fræðslu. Ég hvet því ráðherrann til dáða í þessum efnum, að styrkja menntun leiðsögumanna svo hér verði ferðaþjónusta í heimsklassa þar sem komið er fram við náttúruna af virðingu og að vernd hennar sé í forgangi.

Í svarinu koma fram sláandi upplýsingar, ekki síst tölur um verulegan kynjahalla sem kalla á skýringar og aðgerðir. Um námsárangur grunnskólanemenda segir að frammistaða stúlkna í öllum námsþáttum sé að jafnaði marktækt betri en frammistaða drengja. Á framhaldsskólastigi birtist mikill munur á kynjum þegar litið er til brautskráningar. Með vísan til gagna Hagstofu Íslands kemur fram að 35% fleiri stúlkur en piltar brautskráðust með almennt stúdentspróf skólaárið 2018–2019. Sama skólaár brautskráðust 77% fleiri piltar en stúlkur með próf úr iðnnámi. Fram kemur að háskólamenntuðu fólki hefur fjölgað á síðustu árum en þróunin hefur verið ólík eftir kynjum. Ríflega helmingur kvenna á aldrinum 25–64 ára hefur lokið háskólagráðu á móti 35% karla. Samkvæmt nýlegri könnun í 28 ríkjum Evrópu eru konur alls staðar í meiri hluta nemenda eins og hér á landi en hlutfall karla þó hvergi lægra en hér. Kynjahlutfall nemenda við HÍ er nú 32% karlar og 68% konur, þeir ná ekki þriðjungi nemenda. Almennt hverfa drengir frekar brott úr framhaldsskóla en stúlkur. Af svari um brotthvarf nýnema sést að brotthvarf drengja er meira en stúlkna, með hlutfallinu þrír drengir fyrir hverjar tvær stúlkur. Þá kemur fram um brotthvarf nemenda sem hafa horfið frá námi fjórum árum eftir innritun að brotthvarf pilta er töluvert hærra en stúlkna. Stúlkum virðist almennt ganga að mörgu leyti vel í skólakerfinu og er það gleðiefni. En svara þarf hvers vegna drengjum vegnar áberandi síður vel á sama vettvangi. Er þetta það jafnrétti sem við sækjumst eftir?

Það er mikið gleðiefni að sjá og finna að landið er að rísa. Okkur gengur vel að bólusetja þjóðina og við nálgumst endurvakningu þess sem við getum kallað eðlilegt líf. Ásamt þessu fer atvinnuleysi minnkandi en ríkisstjórnin hefur farið í ýmsar aðgerðir í þágu atvinnuleitenda. Þar má nefna atvinnuátak félags- og barnamálaráðherra, sem kallast Hefjum störf.

Það liggur fyrir að einhverjir þeirra sem hafna vinnu hafa meiri áhuga á því að þiggja bætur í stað þess að fara aftur út á vinnumarkaðinn. Slíkir einstaklingar rýja atvinnuleysisbótakerfið trausti sem stendur þeim að baki sem í neyð eru. Vinnumálastofnun hefur nú þegar þurft að taka 350 einstaklinga af bótum vegna þess að þeir hafa ítrekað hafnað vinnu. Margir hafa komist upp með þá iðju vegna þess að atvinnurekendur sleppa því að tilkynna höfnun til Vinnumálastofnunar. Það er óásættanlegt að verið sé að tryggja einstaklingum atvinnu á ný en að þeir kjósi samt að sitja heima á bótum. Það er mikilvægt að koma sem flestum út á vinnumarkaðinn sem fyrst og því hvet ég atvinnurekendur til að vera í góðu sambandi við Vinnumálastofnun og tilkynna um slíkar hafnanir.

Jafnframt eru lagðar fram ýmsar breytingar til hagsbóta. Þessar breytingar eru sprottnar upp úr breytingum sem eiga sér stað við samþættingu á barnaverndarþjónustu við aðra þjónustu í þágu farsældar barna, frumvörpum sem félags- og barnamálaráðherra hefur einnig lagt fram á yfirstandandi þingi. Þessar breytingar fela í sér fyrri hluta heildarendurskoðunar barnaverndarlaga. Þær breytingar á barnaverndarlögum sem liggja fyrir byggja á miklu samráði og undirbúningi sem staðið hefur allt kjörtímabilið. Samráð hefur verið haft við sveitarfélögin frá fyrsta stigi hugmyndanna auk þess sem þjónustuveitendur og þjónustuþegar hafa komið að borðinu. Með því að samþykkja þetta frumvarp er verið að gera miklar og umtalsverðar breytingar á umhverfi barnaverndar í sveitarfélögum en þau bera ábyrgð á þessum málaflokki. Í dag eru 27 barnaverndarnefndir staðsettar vítt og breitt um landið. Lágmarksíbúatala á bak við hverrar barnaverndarþjónustu er miðuð við 1.500 manns.

Þetta frumvarp er líka partur af miklum breytingum á kerfinu sem ætlað er að gefa færi á samþættingu barnaverndarþjónustu sem veitt er í þágu barna. Hér er því verið að svara þeirri gagnrýni sem verið hefur á umhverfi barnaverndar hér á landi í fjölda ára og mikilvægi þess að færa það til nútímavitundar um réttindi barna. Ég vona að við séum öll sammála um að klára þetta. Herra forseti. Ég ætla að ræða aðeins öldrun þjóðarinnar og andvaraleysi ráðamanna í þeim efnum. Þjóðin er að eldast hratt, t.d. mun þeim sem eru 80 ára og eldri fjölga um helming á næstu 15 árum. Fólk lifir mun lengur nú en fyrir nokkrum áratugum síðan og meðalaldur hefur stöðugt farið hækkandi hér á landi. Eldra fólk býr einnig að jafnaði lengur við betri heilsu en áður og fjölmargir hafa góða heilsu til að njóta lífsins á þessum aldri.

þrátt fyrir að hafa allar kröfur um aðbúnað og þjónustustig í eigin hendi. Afleiðingar þessa reiptogs eru að koma í ljós. Sveitarfélögin eru hvert á fætur öðru að skila rekstrinum aftur til ríkisins eftir að hafa neyðst til að fjármagna hann um árabil en eru nú búin að fá nóg, enda málaflokkurinn í hendi ríkisins en ekki þeirra. Í fjáraukalögum er sá plástur sem ríkisvaldið réttir inn í rekstur hjúkrunarheimila 1 milljarður, á meðan þörf er á margfaldri þeirri upphæð bara til að rétta af margra ára fjárvöntun. Fjárlaganefnd hefur viðurkennt vandann en ekki brugðist nægilega við. Bíða á eftir fleiri skýrslum, gera á fleiri úttektir, skipa á fleiri starfshópa. Á meðan mun vandinn bara vaxa. Er einhver áætlun um hvernig tekið verður á þessum vanda? Er kannski enginn vilji? Nei, svo virðist ekki vera, hvorki í þeim fjölda hjúkrunarrýma sem við þurfum að reisa á næstu örfáum árum né til að koma rekstri hjúkrunarheimila í viðunandi horf. Er ekki löngu kominn tími til að móta fullburða stefnu í þessum málaflokki, herra forseti? Það bætist sífellt í þau verkefni sem þessi ríkisstjórn ætlar að framselja til næstu ríkisstjórnar. Ef til vill verður þessi ríkisstjórn þekktust fyrir að fresta öllum vandamálum, afgreiða bara gæluverkefnin. Allt annað á að gera seinna, Allt annað á að gera seinna, á næsta kjörtímabili. Þau verða ærin verkefnin fyrir næstu ríkisstjórn. Það er rétt hjá hv. síðasta ræðumanni að það eru mörg verkefni sem bíða næstu ríkisstjórnar. Það er hins vegar rangt sem hann hélt hér fram, að þessi ríkisstjórn hefði verið verklaus og litlu skilað. Þvert á móti hefur hún skilað miklu á mjög erfiðum tímum. Þegar við ræðum þessa hluti verðum við að hafa það samhengi í huga að á þessu kjörtímabili hefur ekki einungis verið við að eiga venjuleg viðfangsefni stjórnmálanna, venjuleg viðfangsefni í ríkisfjármálum, skattamálum, atvinnumálum og annað þess háttar, heldur höfum við undanfarið eitt og hálft ár þurft að takast á við fordæmalausa kreppu vegna farsóttar sem ekki varð við ráðið heldur þurfti að glíma hana við út frá þeim forsendum og með þeim tækjum sem við höfðum. Þegar farið verður yfir verkefni þessarar ríkisstjórnar og það sem hún skilar af sér þá held ég að dómur sögunnar verði sá að hún hafi siglt vel í gegnum það öldurót sem þessi kreppa hefur valdið. Við hrósum happi með að samdrátturinn hefur ekki verið eins mikill eins og óttast var þegar þetta ástand brast á hér á síðasta ári. Ástandið hefur verið betra, samdráttur á síðasta ári var minni en við óttuðumst og að hluta til má væntanlega að þakka það aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Að hluta til má þakka það því að bæði samfélagið og ríkissjóður voru í tiltölulega góðu standi þegar kreppan reið hér yfir. Við höfum hins vegar mörg verk að vinna, eins og hv. þingmaður benti réttilega á. Og hvort sem það verður núverandi ríkisstjórn eða samsetning af einhverju öðru tagi þá verða verkefnin mikilvæg,

þá eru mörg góð teikn á lofti. Sérstaklega hefur komið mikið af ferðamönnum frá Bandaríkjunum og reiknað er með að ferðamenn frá Evrópu komi um mitt sumar þegar ástandið fer að batna þar og bólusetningar að aukast, en ekki er reiknað með Asíumarkaði í ár. Mörg fyrirtæki koma vissulega löskuð út úr þessum Covid-faraldri, en það er lítið um gjaldþrot, sem betur fer, og allar þær ráðstafanir og úrræði sem stjórnvöld hafa boðið upp á, hjálpa vissulega. Þó hafa mörg lítil fyrirtæki ekki getað nýtt sér þennan stuðning þar sem þau falla ekki inn í það módel sem lagt hefur verið upp með, kannski fyrirtæki sem eru bara með starfsemi yfir hásumarið og eru með blandaðan rekstur og á sömu kennitölu. Ég legg mikla áherslu á að við stöndum með þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum vítt og breitt um landið. Þau skipta miklu máli fyrir fjölbreytta ferðaþjónustu um land allt. Það er mikilvægt að byggja upp öflugt stoðkerfi innviðauppbyggingu svo þau blómstri, því að það er fjölbreytni sem ferðamenn eru að sækjast eftir, ekki bara erlendir ferðamenn heldur líka innlendir. Það ríkir bjartsýni sem við þurfum að fara með inn í sumarið í þessum geira sem öðrum.

í þessum áherslupunktum eldri borgara. Það er því ljóst, herra forseti, að hjarta Miðflokksins slær með eldri borgurum og það mun koma fram hér eftir sem hingað til. Við munum endurflytja þessi mál eins oft og þurfa þykir og fylgja þeim fast

Herra forseti. Til er ævintýri af Velvakanda og bræðrum hans, Velhaldanda, Velhöggvanda, Velsporrekjanda og þeim fimmta, Velbergklifranda. Fengu þeir allir nöfn sín að launum frá þyrstri kerlingu sem þeir gáfu að drekka. Kerlingin sagði að renta fylgdi nafni. Fór svo, eins og í öllum góðum ævintýrum, að hver fékk sína konungsdóttur að launum. Kerlingin hefur orðið þyrst að nýju og ríkisstjórnin gefið henni að drekka og fengið að launum nafnið Velhringlandi. Herra forseti. Fasteignamarkaðurinn er gott dæmi um stjórn Velhringlanda. Einn daginn eru kynnt til sögunnar úrræði til að hvetja fólk til fasteignakaupa, einkum ungt fólk. Það er hvatt til þess að nýta sér séreignarsparnað. Lánshlutföll eru hækkuð og hlutdeildarlán veitt. Allir fagna langþráðri vaxtalækkun en eftirspurn rýkur upp og markaðurinn ræður ekki við hana. Fasteignir hækka í verði, ungt fólk skuldsetur sig upp í rjáfur og vonar það besta. Þá gerist það að vextir hækka að nýju og þar með skulda- og vaxtabyrði. Vandræði ungs fólks aukast og enn eru boðaðar vaxtahækkanir. Og ekki nóg með það. Nú liggur fyrir frumvarp um að Seðlabankanum verði heimilt að stjórna lánshlutföllum til húsnæðiskaupa til að hemja markaðinn. Þessar sífelldu breytingar ýta undir misskiptingu. Ef maður er heppinn og kaupir á réttum tíma þá er manni borgið. Ef ekki þá er maður annaðhvort fastur á leigumarkaði eða neyðist til að kaupa á mun óhagstæðari kjörum en öðrum á sama markaði buðust eða munu bjóðast. Herra forseti. Þetta er nú það sem Velhringlandi hefur helst að bjóða ungu fólki á fasteignamarkaði.

„Ekki leikur vafi á því að skráning eigna á aflands- og lágskattasvæðum til þess að forðast eðlileg skattskil og tryggja leynd er andstæð hagsmunum alls almennings og hefur í för með sér margvíslegan óbeinan skaða sem útilokað er að meta að fullu til fjár.“

Ráðherrann ákvað að setja skýrsluna ofan í skúffu. Nýr ráðherra birti hana árið 2017. Starfshópurinn hafði ekki mikinn tíma til að vinna skýrsluna og rýna flókin gögn til að draga ályktanir og kallaði eftir frekari rannsóknum til að fyrirbyggja stórfelld skattsvik. Við því ákalli hefur núverandi ríkisstjórn reyndar brugðist með því að leggja niður embætti skattrannsóknarstjóra. Í skýrslunni um eignir Íslendinga á aflandssvæðum er mörgum mikilvægum spurningum varpað fram sem vert væri að fá svör við. Í árslok 2007 voru 56% úrvalsvísitölu Kauphallarinnar í eigu aflandsfélaga. Þessi félög voru að langmestu leyti í eigu Íslendinga og sama gilti um óskráð félög í aflandseignarhaldi. Við þurfum svör við því hve stór hluti úrvalsvísitölu Kauphallarinnar er í eigu aflandsfélaga núna, vorið 2021, og hve stór hluti þeirra félaga er í eigu Íslendinga. Í ljósi reynslunnar og ef ætlunin er að fyrirbyggja tjón benda skýrsluhöfundar á að best sé að beina sjónum framar öðru að þeim greinum milliríkjaviðskipta þar sem virðisaukinn er mestur og vex hraðast hverju sinni. Ferðaþjónustan er nefnd í slíku sambandi. Því vaknar spurningin um hvort sjónum eftirlits- og skattrannsókna hefur verið beint í þá átt á síðastliðnum áratug. Milliverðlagning felst oftast í því að innflutningsverð er skráð hærra en raunverulegt innkaupsverð eða að útflutningsverð er skráð of lágt. Þannig verða til tekjur erlendis sem safnast fyrir á aflandssvæðum. Ólögmæt milliverðlagning í vöruviðskiptum milli ríkja er algengt form skattsvika í ýmsum löndum. Rannsaka þarf ólögmætar milliverðlagningar vöruviðskiptum, m.a. með sundurliðun á vöruviðskiptum á milli landa. Ætli þess konar rannsóknir hafi farið fram hér á landi síðastliðin ár?

Ekki eru til heimildir um hvert þessir peningar fóru en hugsanlega hefur verið um dulinn fjármagnsflótta að ræða eða peningaþvætti. Svara þarf því hvernig staðan er á þessum liðum núna og hvort óskráðar fjármagnstilfærslur hafi verið rannsakaðar með tilliti til peningaþvættis og flutnings á aflandsreikninga. Alþjóðleg stórfyrirtæki nýta sér mörg þau tækifæri sem þau búa yfir til að flytja arð þangað sem gjöld eru lægst. Íslenski kaupskipaflotinn er allur skráður erlendis og áhafna- og starfsmannaleigur einnig. Þetta segja skýrsluhöfundar að kalla megi hentiskráningu eigna og tekna. Slíka skráningu sem íslensk fyrirtæki eða fyrirtæki með starfsemi á Íslandi ástunda þarf að kortleggja. Hefur það verið gert? Alþjóðleg samvinna hefur aukist á undanförnum árum um aðgerðir gegn skattaskjólum og öflun upplýsinga um raunverulega eigendur aflandsfélaga. Kallað er eftir enn frekari alþjóðlegri samvinnu, nú síðast frá forseta Bandaríkjanna. Þátttaka Íslendinga á alþjóðavísu í aðgerðum gegn skattaskjólum þarf að vera markviss. Til að koma í veg fyrir að skaðinn sem átti sér stað við aflandsvæðingu Íslands á árunum fyrir bankahrun endurtaki sig í einhverri mynd verður að rannsaka, kortleggja, vinna að vandaðri lagasetningu og vinna með öðrum þjóðum gegn notkun skattaskjóla. Skattaskjól eru nýtt af fólki sem vill fela peningana sína fyrir Skattinum og láta aðra bera uppi við sinn hlut í velferðarkerfinu.

Hér koma fram nokkrar spurningar, sumar tæknilegar, og það kallar þá á tæknileg svör. Fyrst er spurningin um hver stór hluti úrvalsvísitölu Kauphallarinnar hafi verið í eigu aflandsfélaga í árslok síðasta árs og hve stór hluti þeirra félaga sé í eigu Íslendinga. Í aðdraganda þessarar umræðu óskaði ég eftir upplýsingum um þessi mál frá Skattinum og helstu aðrar spurningar reyndar sömuleiðis. Í svarinu kemur fram að ekkert bendi til aflandstenginga af hluthöfum þeirra tíu félaga sem mynda vísitöluna og ekki virðist um neitt beint eignarhald í aflandsfélögum að ræða af þeim sökum. Spurt er um hvað vitað sé um umfang aflandsvæðingar á íslenskt efnahagslíf síðastliðinn áratug og hvernig skattundanskot og sniðganga hafi þróast. Samkvæmt Skattinum virðast bæði skattundanskot og sniðganga hafa minnkað á undanförnum árum. Það hefur gerst m.a. vegna upplýsingaskiptasamninga sem við höfum undirritað síðustu ár. Það gætir meira gagnsæis í öðrum ríkjum sömuleiðis og það eru breyttar reglur hér á landi. Ný lög skipta máli. Hér má nefna lög um skráningu raunverulegra eigenda og síðast í gær vorum við að samþykkja lög um upptöku sektarákvæða vegna milliverðlagningar mála. Enn fremur hefur verið bent á breytt viðhorf skattaðila í kjölfar mikillar opinberrar umræðu. Þessir upplýsingaskiptasamningar hafa sýnt fólki fram á að það þýðir lítið að reyna felast vegna þess að nú hafa ríki gert með sér samninga um að skiptast á upplýsingum. Auðvitað skiptir hér líka máli að hóflegar og sanngjarnar álögur séu til staðar þannig að hvatarnir séu teknir í burtu. Almennt er það talið minnka líkurnar á skattasniðgöngu eða undanskotum. Hvað varðar eftirlit með milliríkjaviðskiptum og ólögmætri milliverðlagningu hefur samkvæmt upplýsingum frá Skattinum eftirlit embættisins m.a. beinst að aðilum sem annast útflutning, innflutning og viðskipti yfir landamæri. Eftirlitið beinist að öllum þeim atriðum sem talin eru upp í spurningum hv. þingmanns, en auk þess að fleiri þáttum á borð við vexti, þóknanir, þjónustu og sölu á efnislegum og óefnislegum eignum. Þegar kemur að rannsóknum á óskráðum fjármagnstilfærslum er það Seðlabankans að hafa eftirlit með því. Þar er málið að hafa eftirlit með aðgerðum tilkynningarskyldra aðila til varnar peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, að það sé allt í samræmi við lög. Seðlabanki safnar upplýsingum um gjaldeyrisviðskipti innan lands og fjármagnshreyfingar milli landa. Ef tilefni gefst eru upplýsingar sendar til lögreglunnar, en fjármála- og efnahagsráðuneytið býr ekki yfir upplýsingum um einstakar rannsóknir slíkra mála. Hentiskráning eigna og tekna íslenskra fyrirtækja hefur ekki verið kortlögð sérstaklega, en samkvæmt upplýsingum frá Skattinum er þetta meðal þeirra atriða sem koma til athugunar þegar einstök félög eru til skoðunar. Í þessu samhengi má benda á nýlegan héraðsdóm þar sem mál hófst á vegum Skattsins gegn íslensku fyrirtæki vegna ástands sem lýst er í spurningu hv. þingmanns. Varðandi kaupskipaflotann verðum við líka að spyrja okkur hver ástæðan er fyrir því að kaupskipin hafa ekki verið um langt árabil skráð á Íslandi. Það er ekki gott mál og þingið hefur svo sem tekið það áður til umræðu. Loks er spurt í hverju þátttaka Íslendinga á alþjóðavísu í aðgerðum gegn skattaskjólum felist. Því er til að svara að þátttaka okkar felst til að mynda í alþjóðasamstarfi og samvinnu. Þetta á sér stað á ýmsum vettvangi, en undanfarin ár hef ég undirritað fjölda tvíhliða upplýsingaskiptasamninga sem m.a. eiga rætur sínar í vinnu OECD. Slíkir samningar hafa hlotið aukið vægi. Þar má nefna CRS, sem er samræmdur staðall um upplýsingaskipti á fjárhagsupplýsingum landa utan Bandaríkjanna. Einnig má nefna FATCA upplýsingaskiptasamninginn milli Bandaríkjanna og Íslands, þar sem kveðið er á um upplýsingaskyldu fjármálastofnana og upplýsingaskipti milli ríkjanna. Þá hafa afnot af alþjóðlegum gagnagrunnum reynst vel við skatteftirlit. Að lokum vil ég segja að aflandsfélögin sem slík eru ekki ólögleg að íslenskum lögum. Við segjum hins vegar í skattalögunum að við skilgreinum það sem lágskattaríki þar sem tekjuskattur er tveimur þriðju lægri en á Íslandi. Við samþykkjum ekki slíka skattlagningu og skattleggjum slíka starfsemi á Íslandi samkvæmt íslenskum skattareglum. Þetta er lykilatriði

náttúrlega í þeirri aðstöðu, herra forseti, að við erum að leitast við að fóta okkur í nýrri veröld. Hin nýja veröld einkennist af þáttum eins og alþjóðavæðingu.

miklar afleiðingar fyrir vinnuafl, eins og menn þekkja. Þetta hefur sýnilega haft stjórnmálalegar afleiðingar í ýmsum löndum þar sem vinnandi fólk hefur talið að störf hafi flust í burtu. Við erum sömuleiðis að leitast við að fóta okkur í heimi þar sem við erum vöruð við því af hálfu lögreglu að það sé vaxandi

Við erum hér með lög um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og vorum minnt á að við þurfum að að vera á tánum til að fullnægja þeim kröfum sem til okkar eru gerðar. Við lentum þarna á gráum lista. En ég vil að lokum segja það, herra forseti, að það þarf að taka fast á ólögmætum viðskiptum og tryggja þeim yfirvöldum

Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að fólkið og fyrirtækin í landinu greiði sína skatta til samfélagsins. Ég held að við séum öll sammála um það. Staðan í dag er sú að fjármagnið er alþjóðlegt og því skiptir öllu máli að regluverkið sé það líka og að alþjóðasamstarf á sviði skatteftirlits sé öflugt og samstillt. Markmiðið er að það ríki meira gagnsæi í þessu og að fólk og fyrirtæki geti einfaldlega ekki lágmarkað skattgreiðslur sínar til samfélagsins eftir krókaleiðum, oftar en ekki í krafti auðsins. Það veikir nefnilega bæði löggjafann og lýðræðið þegar auðmagnið fær að ráða því beint eða óbeint hvernig skattalöggjöf viðkomandi ríkis er háttað. En sem betur fer hefur verið jákvæð þróun á þessu sviði síðastliðin ár, bæði hérlendis og alþjóðlega.

Hugmyndir sem hafa verið viðraðar meðal þjóðarleiðtoga um alþjóðlegt skattagólf á stærstu arðbærustu fyrirtækin og skattlagningu stafræna hagkerfisins eru jafnframt mjög athygliverðar. Það gefur tilefni til bjartsýni að sú umræða sé komin á skrið á alþjóðlegum vettvangi enda er þetta viðfangsefni sem þarf að fást við í gegnum alþjóðlegt samstarf. En það skiptir öllu máli að orðum fylgi gjörðir og að gripið verði til skilvirkra aðgerða. Í þessari umræðu finnst mér líka tilefni til að nefna möguleikana á alþjóðlegum auðlegðarskatti sem myndi leggjast á auð þeirra allra efnuðustu í heiminum og gæti bæði aukið jöfnuð innan ríkja sem og milli þeirra.

Herra forseti. Um 60 lönd í heiminum hafa hagsmuni af því að bjóða upp á leynd eða skattahagræði umfram það sem eðlilegt gæti talist. Þessi lönd eru gjarnan kölluð aflandseyjar, en sum þeirra svæsnustu eru þó alls engin eylönd heldur bara borgir og stærri ríki. Ýmist bjóða þau upp á auðveldar leiðir til að fela eignir eða eignarhald eins og Belís, eða lága eða enga skatta eins og Bresku Jómfrúreyjar, eða hentugar leiðir til að sniðganga regluverk annarra ríkja eins og Kýpur eða Panama. Það er vel þekkt að fjölmargir Íslendingar hafa nýtt sér slík skattaskjól og aðrar aflandsþjónustur.

Það eru ekki bara einstaklingar heldur einnig fyrirtæki sem nýta sér þessi aflandssvæði, bæði til að lækka opinber gjöld en líka oft til þess að liðka fyrir viðskiptum, einkum þegar um er að ræða stærri fyrirtæki með einhvern hluta síns reksturs í þróunarlöndum. Þannig er mat Global Financial Integrity Project frá 2008 að um 1.200 milljarðar dollara flæði með ólögmætum hætti frá þróunarlöndum árlega, sem er rúmlega hundraðföld öll þróunaraðstoð heims.

frá hv. þingmanni hvernig hún sér fyrir sér breytingar mögulegar á núverandi skattareglum til að ná betur utan um þessa hluti. Það er vissulega ekki ólöglegt að eiga peninga í aflandsfélögum, í skattaskjólum, eins og hér hefur komið fram, en er það siðferðislega verjandi? Skattaskjól eru í grunninn svæði þar sem ekki eru greiddir tekjuskattar. Skapaðar eru fléttur þar sem gagngert er reynt að losna undan eðlilegum og lögbundnum skattgreiðslum. Treysta þarf á siðferði þeirra sem eiga aflandsfélög og að þeir fari eftir settum reglum. Það er næstum vonlaust að vita til fulls hvort allt sé gefið upp og hver tilgangurinn er með að eiga slíkt félag. Á sama tíma erum við hér heima að vinna saman að því að byggja upp samfélag þar sem allir eiga að hafa rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, menntun, góðu húsnæði og jöfnum tækifærum. Það er eðlilegt að fólk verði sárt og reitt þegar fréttir berast af því að þjóðarbúið verði af skatttekjum á meðan reikningar í aflandsfélögum vaxa og dafna. Kant kom fram með hugmyndina um almannaviljann, að breyta ávallt þannig að lífsreglan sem maður fylgir eigi að verða að almennu lögmáli. Með öðrum orðum, maðurinn á að hugsa um hvort hann vilji að allar hans athafnir verði að alheimslögmáli og breyta samkvæmt því. Ef maður ákveður að svíkjast um er hann samþykkur því að aðrir svíki á sama veg. Virðulegi forseti. Síðustu ár hefur orðið aukin samstaða um mikilvægi siðferðis í viðskiptalífinu. Völd og áhrif fyrirtækja eru meiri en nokkru sinni fyrr. Við erum fámenn þjóð og við ættum að hafa alla burði til þess að geta veitt alla nauðsynlega þjónustu og vel það. En svo það sé hægt er mikilvægt að allir skoði sinn innri mann.

Leynd og ógagnsæi sem fylgt getur eignum á þeim svæðum þar sem skráning félaga er ófullkomin, nafnlausir reikningar leyfðir og engar kröfur eru til um skil ársreikninga, gerir það að verkum að íslenskt samfélag verður af milljörðum í skatttekjur á hverju ári. Þetta þýðir líka að margt er á huldu um umsvif, eigendur og viðskiptatengsl stórra aðila í íslensku efnahagslífi. En það er þrátt fyrir allt mikill munur á milli þess að eiga félag erlendis sem er skráð og stendur skil á öllum sínum gjöldum, og að eiga aflandsfélag

Á tíma síðustu ríkisstjórnar, þegar Viðreisn var í ríkisstjórn, lögðum við til að aðgerðir gegn skattundanskotum yrðu styrktar verulega, m.a. að komið yrði á virku eftirliti með óeðlilegri milliverðlagningu að norrænni fyrirmynd. Ég hvet ríkisstjórnina til að dusta rykið af þessum tillögum og gera

með því að vera meðflytjendur og allir greiddu atkvæði með, svo því sé til haga haldið: Skýrslu um fjárfestingar stærstu útgerðanna og tengdra eignarhaldsfélaga þeirra hér á landi sem erlendis í íslensku atvinnulífi, ótengdu sjávarútveginum sjálfum. Þetta eru tvær tillögur sem væru til þess fallnar að gera fjármagnsflutninga milli Íslands og annarra ríkja skýrari og gegnsærri. Þær upplýsingar sem birtust í Panama-skjölunum vörpuðu ljósi á tvískiptingu samfélagsins og þá spillingu sem víða leynist. Öllum ber skylda að taka þátt í samfélaginu og þeir sem svífast einskis við að komast undan þeirri skyldu sinni eru að svíkja samborgara sína. Því miður er það svo að ítrekað kemur í ljós að þeir sem hafa það allra best leggja sig mest fram um að komast undan þeirri skyldu. Það er ekki á allra færi að stofna skúffufélag í skattaskjóli, venjulegt fólk á ekki félag á Kýpur eða Tortólu, það segir sig sjálft. Það er erfitt að sjá hvers vegna fólk þarf yfir höfuð að eiga slík félög. Hvaða tilgangur gæti hugsanlega legið að baki annar en sá að komast undan skattgreiðslum?

Við hefðum strax átt að stórefla skattrannsóknir þegar Panama-skjölin litu dagsins ljós. Þá hefðum við einnig áttu að stórefla skattrannsóknir í kjölfar umfjöllunar Kveiks um fiskveiðar í Namibíu. Þess í stað höfum við dregið úr eftirliti skattrannsóknarstjóra með því að fella niður embættið og færa starfsemina inn í Skattinn. Þá höfum við ekki svarað ákalli héraðssaksóknara um aukið fjármagn til að rannsaka meint efnahagsbrot. Nú er hættan sú að mál falli niður eða fyrnist og hinir seku komist undan án þess að skila sínu til samfélagsins. Ég mun koma nánar að því í næstu ræðu

Herra forseti. Skattsvik og peningaþvætti tengjast því miður órjúfanlegum böndum. Í nýlegri skýrslu fjármálaaðgerðahópsins FATF og áhættumati ríkislögreglustjóra kemur fram að skattalagabrot séu ein helstu frumbrot peningaþvættis. Eignir og tilfærsla fjármuna til aflandssvæða er stór og mikilvægur þáttur af þessu tvennu, skattalagabrotum og peningaþvætti. Það skiptir því ótrúlega miklu máli að hér sé nægt fjármagni veitt til að uppræta skattundanskot

Herra forseti. Það er svolítil lenska meðal ráðamanna hér á landi að hreykja sér af frumkvæði sínu þegar breyta á hlutum til betri vegar þegar kemur að atriðum eins og vernd uppljóstrara, að setja lög um gagnsæi um eigendur fyrirtækja og jafnvel þegar samþykktar eru aðgerðir til að sporna gegn skattsvikum eða skattundanskotum. Ráðamenn gleyma oft að nefna alþjóðasamstarf um skattsvik og skattundanskot. Alþjóðasamvinna hefur aukist undanfarin ár til að sporna gegn skattaskjólum og sömuleiðis öflun gagna þvert á landamæri til að upplýsa um raunverulega eigendur aflandsfélaga. Í gegnum alþjóðasamstarf okkar höfum við innleitt reglugerðir sem snúast um þessa hluti og við höfum undirgengist alþjóðlega viðmiðanir, m.a. frá Evrópuráðinu, í skýrslum OECD og samþykktum frá norrænu ráðherranefndinni.

haft mun meiri áhrif til að breyta þessum hlutum til hins betra heldur en frumkvæði íslenskra stjórnvalda. Það hefur frekar snúist um að draga úr skattrannsóknum eins og með því að leggja niður embætti skattrannsóknarstjóra, eins og við sáum hér fyrir jól. Hér hefur verið talað fyrir eflingu skattrannsókna og auknu sjálfstæði skattrannsóknarstjóra. Það er vel og það er nauðsynlegt í stóru málum eins og Panama-skjölunum og fjárfestingarleið Seðlabankans.

Er verið að leggja til að við bönnum Íslendingum að eiga eignir á lágskattasvæðum? Eða er verið að leggja til að það eigi að breyta skattalögum með einhverju hætti og hvernig þá? Við erum sjálf að reyna að draga til okkar erlenda starfsemi með skattaívilnun, sérstaklega í kvikmyndagerð. Eru menn að tala um að banna það? Hvert eru menn að fara? Kjarni málsins hjá okkur er sá að við getum fengið upplýsingar og haft þar af leiðandi eftirlit með hugsanlegum skattundanskotum eða skattalagabrotum.

Það er auðvitað ekki aðalmálið að Íslendingar megi ekki eiga fjármuni erlendis, en umræðan hefur stundum verið á þá leið. Verkefnið er að tryggja þarf að íslenska ríkið fái skattgreiðslur af þessum eignum eða tekjum, að því að því leyti sem heyrir undir lögsögu okkar og skatt á að greiða af til íslenska ríkisins. Það hefur verið svo um fjöldamörg ár að menn hafa verið hvattir til að geyma sparnað sinn í erlendum sjóðum. Fjölmargir kjósa að geyma séreignarsparnað sinn í erlendum sjóðum. Hver kannast ekki við séreignarsjóði eins og Sun Life og Allianz og fleiri slíka? Íslenskur almenningur leggur sparnað sinn í slíka sjóði. Vita menn hvar þessir sjóðir ávaxta sitt fé og í hverju?

að þessu leyti svo enginn velkist í vafa um rétt sinn og skyldur. Kerfið til að taka á því ef út af er brugðið á að vera öflugt og hafa nægan mannafla, tæki og fjármagn til að taka á skattundanskotum með kröftugum hætti. En svo hefur ekki verið um langa tíð. Þann tíma sem skattrannsóknir taka iðulega hérlendis þarf að stytta verulega. Þarna er ég að benda á helsta gallann í okkar kerfi, það er rannsóknatíminn. Hann er allt of langur. Fjármunir í þá veru að stytta rannsóknatímann skila sér margfalt

reynum að ná einhvers konar samhljómi um hvað skiptir máli. Gegnsæi á fjármálamörkuðum er nefnilega afar mikilvægt, ekki bara sjálfs síns vegna heldur líka vegna þess að það traust sem af því hlýst hlýtur að vera hluti af líminu í samfélaginu, trygging fyrir því að sömu reglur gildi fyrir alla og að allir fari eftir þeim. Eitt af því sem nú er rætt er mikilvægi dreifðs eignarhalds á markaði og almenningur jafnvel hvattur til að leggja hluta af sparifé sínu í fyrirtæki á markaði. Við þær aðstæður er sérstaklega mikilvægt að upplýsingar liggi fyrir, bæði vegna siðferðilegra spurninga sem kunna að vakna hjá þeim sem ætla að leggja peninga í fyrirtæki,

Gegnsæi á fjármálamörkuðum og aðgengi að upplýsingum sem kunna að nýtast fjárfestum þarf að vera tryggt, allar þessar upplýsingar þurfa að vera tryggar. Reynsla tveggja liðinna áratuga og hrunið hafa sýnt okkur mikilvægi þessa. Heilbrigt fjármálakerfi skiptir velferð okkar allra máli. Þátttaka þeirra sem eiga raunverulega fjármuni í félögum á markaði í að greiða fyrir velferðarkerfið er forsenda þess að sátt geti verið í samfélaginu um fjármálamarkaðinn.

að styrkja og efla eftirlitsstofnanir og alþjóðasamvinnu milli eftirlitsstofnana með nægilega drjúgum hætti til að þær hafi burði til að rannsaka stórfelldu svikarana sem nýta sér þessa þjónustu.

Það hjálpar ekki að sumir þingmenn hafa sérhæft sig í því að stækka gráa svæðið og gera útlínur þess loðnari, eins og heyra mátti á ræðu hv. þm. Brynjars Níelssonar.

Ég ætla reyndar að segja að ég hef ekki stórkostlegar áhyggjur af skattsvikum Íslendinga gagnvart íslenskum stjórnvöldum, þau eru mestmegnis minni háttar í stóra samhenginu. Eflaust er hægt að leysa úr þeim með því að styrkja stofnanir ríkisins. Mínar áhyggjur eru mun frekar þær að aflandseyjur eru alþjóðlega orðnar grundvöllur nútímanýlendustefnu

Það hefur verið viðloðandi vandamál í mörg ár að einstaklingar og lögaðilar færi fé á dulda staði í von um að fela það og sleppa við að greiða skatt. Á sama tíma njóta þessir aðilar alls þess góða sem land og þjóð bjóða upp á. En eins og við höfum lært þá getur hvaða aðili sem er stundað þessa iðju, hvort sem það eru glæpamenn, viðskiptamenn eða jafnvel ráðamenn, og hafa verið gripnir við skattundanskot, sniðgöngu um allan heim síðustu ár. Að koma upp um skattundanskot og sniðgöngu getur reynst rannsóknarmönnum erfitt. Um er að ræða langan þráð af peningafærslum og mikla skjalavinnslu sérfræðinga sem þræða í gegnum reglur og stefnur í leit að glufum og gráum svæðum sem þeir nýta svo á nær listrænan hátt. Ríki heimsins hafa hert reglur sínar og unnið meira saman í baráttunni við skattundanskot. Það er fagnaðarefni, en í þeirri vinnu þurfa allir að vera á tánum. Sérfræðingar eru fljótir að finna ný göt í reglum og við þurfum að bregðast fljótt við og fylla í þau göt. Það gerist aðeins með gaumgæfilegum rannsóknum, fræðslu og ströngum reglum sem brjóta þó ekki á frelsi aðila sem vinna í góðri trú. Að auki byggist slík vinna á samvinnu milli ríkja, sérstaklega í ljósi þess hversu alþjóðlegs eðlis skattundanskot eru, og þá helst í samvinnu við þau ríki sem eru virk í þeirri skattasamkeppni sem myndar tækifæri til skattsniðgöngu.

að spurningum og athugasemdum sem höfundar skýrslunnar um eignir Íslendinga á aflandssvæðum frá árinu 2016 lögðu fram þarf að svara með skýrum hætti. Og það hefur ekki verið gert. Það leikur enginn vafi á því að notkun á skattaskjólum til að fela fjármuni og eignir fyrir Skattinum hefur í för með sér fjárhagslegan skaða fyrir ríkissjóð og bitnar á velferðarþjónustu allra landsmanna, líka þeirra sem svíkja undan skatti og hafa í raun sagt sig frá samfélaginu með svikum. Einkennið á skattaskjólum er að skattlagning tekna einstaklinga eða félaga er þar engin eða óveruleg, leynd er tryggð og viðskiptaumhverfið allt ógagnsætt. Smáríki sem bjóða erlendum aðilum heimilisfang fyrir félög til skattaskjóls eru þekkt á eyjum í Karíbahafinu, en þau er einnig að finna í öðrum heimshlutum, á eyjum í Kyrrahafi, Ermasundseyjum, Kýpur og víðar. Sammerkt með þeim er að þetta eru fátæk ríki með veika innviði. Það fé sem komið er undan skatti í öðrum ríkjum kemur ekki íbúum þessara landa til góða. Við Íslendingar verðum að veita Skattinum nægilegt fjármagn í eftirlit og flóknar skattrannsóknir til að uppræta þessa meinsemd í samfélagi okkar, bæta löggjöf þar sem bóta er þörf og vinna með öðrum þjóðum. Íslensk stjórnvöld þurfa að gera betur. Framganga þeirra má ekki vera hjáróma og ruglingsleg eða hljóma eins og undanbrögð í baráttunni við skattsvik, sem eru um leið svik við samfélagssáttmálann.

umræðunni að við höfum verið að gera miklar breytingar á íslensku löggjöfinni í skattamálum síðastliðinn áratug. Við höfum líka gripið til aðgerða sem áður áður höfðu ekki séð dagsins ljós. Ég nefni kaup á skattgögnum í því efni. Það er einstök aðgerð í skattaframkvæmdinni á Íslandi að kaupa gögn um eignir Íslendinga á aflandssvæðum. Álagning sem fylgdi í kjölfarið var umtalsverð, þó að við höfum ekki upplýsingar á þessari stundu um innheimtu vegna álagðra nýrra skatta, en öruggt er að það er vel umfram það sem lagt var í kaup á gögnunum. Við erum sömuleiðis búin að rekja hér í þessari umræðu nokkrar mikilvægar breytingar. Á sínum tíma, árið 2009, var farið í breytingar á 57. gr. a í tekjuskattslögunum þar sem

að skilgreina skýrt hvað við teljum vera lágskattaríki. Í íslenskum skattalögum eru þau í raun og veru ekki viðurkennd. Það er ekki viðurkennt að hægt sé að skattleggja sig í lágskattaríki, en það eru þau ríki sem eru með skatta sem eru meira en tveimur þriðju lægri en íslenskir skatturinn hefði verið fyrir viðkomandi lögaðila sem taldir eru upp í ákvæðinu. Þetta eru grundvallaraðgerðir, grundvallarbreytingar sem við höfum farið í og það er mjög mikilvægt að við ruglum ekki saman við alþjóðlega starfsemi fyrirtækja því sem heyrir undir lágskattaríki í skattalögum á Íslandi. Það er nefnilega ekki sérhver alþjóðleg atvinnustarfsemi sem er ólögleg eða ósiðleg, eins og oft mætti ætla af umræðunni. Ég þakka fyrir gagnlega umræðu. Og að lokum bara þetta: Við vorum ekki að leggja niður embætti skattrannsóknarstjóra heldur sameina það Skattinum.

en það tókst að ráða bug á þessum hópsmitum með hefðbundnum aðgerðum sem við höfum haft góða reynslu af í öllum faraldrinum. Ekki kom til þess að grípa þyrfti til hertra takmarkana innan lands vegna þessara hópsmita en í maímánuði hefur fjöldi smita verið á bilinu 0–7 smit á dag og langflest hafa verið í sóttkví við greiningu. Þann 10. maí tók gildi reglugerð um samkomutakmarkanir þar sem fjöldatakmörk voru aukin úr 20 manns í 50 og í samræmi við tillögur sóttvarnalæknis ákvað ég að áfram yrði haldið með afléttingar hér innan lands með nýrri reglugerð sem tók gildi þann 25. maí síðastliðinn. Megininntak þessara tilslakana var að fjöldatakmörk hækkuðu í 150 manns og slakað var á grímuskyldu og 2 metra reglunni. Takmörkunum á gestafjölda sund- og baðstaða, skíða- og tjaldsvæða og safna var aflétt og sömuleiðis á líkamsræktarstöðvum. Hámarksfjöldi áheyrenda eða gesta á sitjandi viðburðum fór úr 150 í 300 manns í hverju sóttvarnahólfi og veitingasala í hléi varð heimil. Afgreiðslutími á veitingastöðum var lengdur til kl. 23, en í verslunum var grímuskylda afnumin og regla um 200 manna hámarksfjölda viðskiptavina felld úr gildi. Reglugerð um þessar breytingar gildir til og með 16. júní. Samtals eru í dag, samkvæmt upplýsingum á covid.is, 202 einstaklingar í sóttkví, 1.573 í svokallaðri skimunarsóttkví, 40 einstaklingar í einangrun og tveir á sjúkrahúsi. Langstærstur hluti þeirra sem eru í einangrun er á aldrinum 18–49 ára, enda er búið að verja flest þau sem eldri eru með bólusetningum. Bólusetningar landsmanna ganga vel, eins og við fylgjumst öll vel með. Nú þegar hafa um 60% fullorðinna fengið í það minnsta einn skammt af bóluefni. Ef áætlanir ganga eftir má gera ráð fyrir að yfir 90% hafi fengið fyrri skammt bóluefnis síðari hluta þessa mánaðar. Í dag eru 91.893 fullbólusettir. Það er 31% þeirra sem fyrirhugað er að bólusetja. Ég held að við getum öll verið ánægð með stöðuna í bólusetningum eins og hún er í dag. Varðandi landamærin þá gildir reglugerð um sóttkví, einangrun og sýnatöku á landamærum Íslands til og með 15. júní næstkomandi. Þar er líkt og áður gert ráð fyrir því að framvísa þurfi neikvæðu PCR-prófi, fara í sýnatöku á landamærum, fara í sóttkví í fimm daga og sýnatöku að henni lokinni. Þá voru gerðar þær breytingar á reglugerðinni að frá og með 31. maí er ekki lengur skylt að fara í sóttvarnahús vegna komu frá hááhættusvæði, en áfram verður þeim skylt að fara í sóttkví í í sóttvarnahúsi sem ekki geta verið í sóttkví í húsnæði á eigin vegum. Það er gert vegna þess að nýgengi smita á landamærum hefur farið stöðugt lækkandi frá því að skyldudvöl í sóttvarnahúsi tók gild í lok apríl. Þá hefur Evrópuríkjum fækkað hratt á lista yfir hááhættusvæði samfara niðursveiflu í faraldrinum í álfunni. Eins og verið hefur eru bólusettir og þeir sem framvísa vottorði um fyrri sýkingu undanþegnir sóttkví við komu til landsins. Þessi hópur fer sístækkandi og nemur nú um 80% allra komufarþega um Keflavíkurflugvöll. Stefnt er að því að hætta að taka sýni úr þessum hópi frá miðjum júní. Að lokum er vert að geta þess að breytingar á lögum um loftferðir hafa tekið gildi og mun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra gefa út reglugerð á morgun þar sem skylda verður lögð á flugrekendur að skoða vottorð farþega fyrir byrðingu í samræmi við lögin. Þetta getur létt verulega á álagi og afgreiðsluhraða á Keflavíkurflugvelli. Ráðherraráðið og Evrópuþingið hafa náð samkomulagi um útfærslu á stafrænum Covid-19 vottorðum sem eiga að auðvelda ferðalög milli landa í sumar. Reglurnar ná yfir bólusetningarvottorð, vottorð um fyrri sýkingu og PCR-vottorð, allt vottorð sem nú þegar er verið að meta á landamærum Íslands með ærinni fyrirhöfn. Reglurnar, sem nú hefur náðst eining um, fela í sér að Covid-19 tengd vottorð verða gefin út á samræmdan hátt innan EES og Sviss þannig að þau verði tekin gild á landamærum. Gert er ráð fyrir að þessi vottorð verði komin í gagnið 1. júlí og Ísland er nú þegar tæknilega undirbúið að taka þátt í tilraunaverkefni sem hefst á næstu dögum. Eins og ég hef farið yfir er staðan á faraldrinum góð hér á landi. Við höfum slakað á reglum um samkomutakmarkanir. Bólusetningar ganga vel og daglegt líf okkar verður smám saman eðlilegra. Við þurfum þó að muna að fara áfram varlega, muna að spritta og fara í sýnatöku ef við finnum fyrir einkennum — þetta er ekki búið. En mig langar til að nota þetta tækifæri til að hvetja öll til að fara í bólusetningu þegar boð berast, það er vonandi stutt eftir og við klárum þetta saman með samstöðunni að vopni hér eftir sem hingað til.

eitt það undarlegasta sem við okkur blasir. Það er með hvaða hætti mál gengu í tengslum við bólusetningu foreldra langveikra barna. Það er mál sem verið hefur viðvarandi í umræðunni alveg síðan 25. febrúar.

Síðan heldur áfram hér, með leyfi forseta: „Framkvæmdastjóri hjúkrunar á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að heilsugæslan hafi lengi beðið eftir lista frá embætti landlæknis yfir aðstandendur langveikra. „Hann barst núna í lok síðustu viku, svo við getum byrjað strax á þessum hópi …““ Þetta undirstrikar mikilvægi þess að þessi hópur fái strax bólusetningu þegar listinn liggur fyrir. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvernig stóð á því að það tók allan þennan tíma að höggva á þennan hnút, því að augljóslega var það hægt.

Þessi hópur var flokkaður undir hópinn undirliggjandi eða fólk með undirliggjandi ástæður sjúkdóma í ljósi þess að þarna er um nána aðstandendur að ræða. Það var og reyndist hafa verið, samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fæ frá embætti landlæknis og sóttvarnalækni, erfitt að finna út nákvæmlega hverjir væru í þessum hópi. Framkvæmdin, bæði forgangsröðun og síðan framkvæmdin á bólusetningunni sjálfri, er hjá sóttvarnalækni og svo hjá heilsugæslunni. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fæ núna í tilefni af fyrirspurn hv. þingmanns, eiga öll í þessum hópi að vera búin að fá bólusetningu núna. En ég tek undir þau sjónarmið hv. þingmanns um að þessi hópur er mikilvægur, en það eru margir hópar mikilvægir eins og fram hefur komið. Ég fagna því sérstaklega að þessi hópur er kominn í skjól.

Það liggur fyrir að þessi hópur er bólusettur frá og með 26. mars síðastliðnum einmitt vegna mikilvægis þess að hann sé bólusettur. Það var gert beinlínis samstundis og listarnir lágu fyrir. við höfum það í huga að samfélagið hefur verið hér meira og minna á öðrum endanum í rúmt ár þá verð ég að viðurkenna að það að erfitt hafi verið að ná utan um foreldra þessara langveiku barna

að samið verði við alla framleiðendur bóluefna þannig að almenningur hafi val þar um hvað viðkomandi þiggur eða hvort við verðum áfram einvörðungu í Evrópusamstarfinu, sem við höfum verið föst í núna um

Fyrst varðandi áframhaldandi samninga um kaup á bóluefnum þá hefur Evrópusambandið nú þegar gert samning við Pfizer um næstu tvö ár. Við erum tilbúin til að vera þátttakendur í því samstarfi. Við höfum þó ekki lokið skoðun á fleiri valkostum í þeim efnum en við munum þurfa bóluefni áfram inn á árið 2022. Það liggur fyrir. Það er til skoðunar að við þurfum „viðbótar-búst“, eins og kallað er, og mögulega munum við vilja bólusetja börn á aldrinum 12–15 ára. Þetta er allt saman til skoðunar. Við erum nýbúin að kalla eftir tölum hjá embætti landlæknis varðandi það hversu mikið fé við höfum reitt af hendi til kaupa á bóluefnum. Ég er ekki með þær tölur akkúrat í dag varðandi heildarkostnaðinn. En af því að hv. þingmaður talar þannig og ég veit að hv. þingmaður hefur haft efasemdir um samflotið með Evrópusambandinu, þá held ég að það hafi sýnt sig að hafa verið mjög skynsamleg ráðstöfun, en við höfum til viðbótar við það líka fengið bóluefni að láni frá Norðmönnum sem hjálpaði til. Ísland er núna meðal þeirra ríkja í Evrópu sem eru komin hvað lengst í bólusetningum og raunar var það þannig í strax í síðustu viku að við fórum fram úr Bandaríkjamönnum varðandi tíðni á bólusetningum. Þannig að yfir lag getum við fagnað því að standa vel, bæði að því er varðar faraldurinn sjálfan innan lands, virkni aðgerða á landamærum en ekki síst framvindu bólusetninga.

mál hér í góðu jafnvægi, ég held að það skipti mjög miklu máli. Ég efast ekki um allan þann góða vilja sem verið hefur bæði hjá ráðherranum og öllum þeim sem hafa komið að að bólusetningum, að þær gangi eins hratt fyrir sig og frekast getur orðið, og varð. Auðvitað horfum við öll til þess að því ljúki innan skamms tíma.

um, það held ég að sé hluti þess árangurs sem við sjáum nú fram á og vonandi heldur það áfram. Ég hef þó áhyggjur af því, virðulegur forseti, að endurkoma fólks á vinnumarkað gæti orðið okkur þung í skauti.

Það eru því ýmis teikn um að við munum ná að spyrna hraðar frá en leit út fyrir á tímabili. Hver er ástæðan fyrir því að okkur hefur gengið vel á Íslandi í glímunni við Covid-19? Ég held að það sé þrennt.

raunsæ en horfa um leið á tölurnar og horfa á stöðuna og sjá hvar við erum stödd. Við getum sannarlega verið ánægð með þá stöðu sem við erum í núna. Hér áðan var talað um stöðu okkar í bólusetningum í Evrópu en staðan er þannig í dag, 1. júní 2021, að Ísland er í 15. sæti í heiminum í bólusetningum.

og að við pössum upp á að vera þakklát öllu því fólki sem hefur lagt sig fram í þágu samfélagsins. Það sem við höfum lært og er jákvætt er það að við höfum séð hvað heilbrigðiskerfið okkar býr yfir miklum styrk, miklum sveigjanleika og miklum þrótti til nýsköpunar. Margt af því sem við höfum verið að gera í íslenska heilbrigðiskerfinu, hvort sem er í sýnatöku eða meðferð Covid-sjúklinga, endurspeglast af nýsköpunarþrótti og góðum hugmyndum til breytinga.

Einni skurðstofu á Landspítala hefur verið lokað og skurðaðgerðum frestað vegna manneklu á spítalanum og plássleysis á gjörgæsludeild. Þá hefur hjartaskurðlæknum fækkað um helming og er aðgerðum til leiðréttingar á holbrjósti helst frestað. Bráðaaðgerðir voru í forgangi á spítalanum í fyrra þar sem valkvæðum aðgerðum var mikið til frestað vegna plássleysis á gjörgæsludeild. Þá hafa tveir af fjórum hjartaskurðlæknum látið af störfum síðastliðið ár og fimm sérfræðingar sagt upp störfum á bráðamóttöku Landspítala á síðustu vikum. Undirmönnun á gjörgæslu gerir það að verkum að sjúklingur getur ekki lagst þangað inn eftir aðgerð. Því frestast aðgerðir, búið er að fækka skurðstofum úr sjö í sex. Herra forseti. Nú þarf að spyrna við fótum. Þrátt fyrir heimsfaraldur verður að sinna öðrum þáttum heilbrigðiskerfisins. Covid er á undanhaldi sem betur fer og þá blasir því miður við heilbrigðiskerfi sem er að niðurlotum komið. Félag sjúkrahússlækna sendi frá sér tvær ályktanir á dögunum um mönnun, álag og öryggi á heilbrigðisstofnunum annars vegar og um úrbætur á réttarstöðu heilbrigðisstarfsfólks hins vegar. Eru stjórnvöld hvött til að tryggja að mönnun lækna sé fullnægjandi svo starfsálag sé ásættanlegt og á það auðvitað við um allar heilbrigðisstéttir. Starfsumhverfi þeirra þarf að styðjast við fagleg vinnubrögð þannig að öryggi sjúklinga sé ávallt í öndvegi. Þá segir loks í ályktun að til að tryggja öryggi á vinnustað sé einnig mikilvægt að tryggja eðlilegt framboð sjúkrarúma og þar með lækka meðalnýtingu þeirra í samræmi við þær þjóðir sem við berum okkur saman. Það sem læknar lýsa á við um alla heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi og ástandið á heilbrigðisstofnunum. Herra forseti. Ástandið er grafalvarlegt í kjölfar Covid. Hvað ætlar hæstv. heilbrigðisráðherra að taka til bragðs? Virðulegi forseti. Hv. þingmaður spyr hér um mál sem varðar nú ekki skýrsluna sem hér er til umræðu. En gott og vel. Í fyrsta lagi varðandi breytingar sem lúta að skurðstofum á Landspítala þá stafa þær breytingar fyrst og fremst af betri vinnutíma vaktavinnufólks, sem ég held að við ættum að geta verið sammála um að sé fyrst og fremst gríðarlega mikilvægt skref í því að bæta kjaraumhverfi, ekki síst kvenna, í heilbrigðisþjónustunni. Það er alveg ljóst að það er áskorun fyrir stjórnendur á Landspítala að bregðast við því en ég hef mikla trú á því að það verði gert. Hv. þingmaður spyr almennt um mönnun í heilbrigðisþjónustunni og ég hef sett á laggirnar landsráð um menntun og mönnun í heilbrigðisþjónustunni þar sem við freistum þess að bregðast við í kerfinu í heild þar sem við horfum til lengri framtíðar varðandi menntun heilbrigðisstétta, ekki bara grunnmenntun heldur líka framhaldsmenntun. Þar eru fulltrúar bæði frá viðkomandi skólastofnunum

Ég tek ekki undir það sem hv. þingmaður segir og það er því miður ekki í fyrsta skipti sem hv. þingmaður talar eins og heilbrigðiskerfið á Íslandi sé komið að niðurlotum eða sé á einhvern hátt ekki í lagi því að það er fyrst og fremst gríðarlega sterkt og gott og öflugt, okkar kerfi. Við sjáum það ekki síst núna í Covid og í baráttunni við veiruna hversu öflugt það er. Ég vænti þess að við náum utan um þau mál sem lúta að mönnun og menntun. En það er alþjóðleg áskorun sem

Herra forseti. Já, þetta varðar stöðuna. Skýrslan sem heilbrigðisráðherra kynnti er hennar útgáfa af stöðunni en hér verðum við að ræða um stöðuna í heild í kjölfar Covid-faraldurs, í kjölfar heimsfaraldurs, því að þá þarf að hlúa að fólki, hvort tveggja almenningi, sjúklingum og heilbrigðisstarfsfólki. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin metur það svo að geðheilsa sé það sem helst hafi orðið undir í baráttunni við kórónuveirufaraldurinn og er Ísland ekki undanskilið. Aldrei í sögu þjóðar hafa jafn margar konur tekið líf sitt hér á Íslandi og í fyrra, rúmlega tvöfalt fleiri en árið áður. Það er enginn geðlæknir í fastri stöðu á landsbyggðinni. Sálfræðiþjónusta í sjúkratryggingakerfinu er ófjármögnuð þrátt fyrir skýran vilja Alþingis. Ríkisstjórnin ákveður að dreifa 600 millj. kr. í fjárauka eins og smartísi yfir landið í þágu geðheilbrigðis heillar þjóðar eftir heimsfaraldur á sama tíma og þessi sama ríkisstjórn setur 1.500 milljónir í ferðagjöf sem helst er nýtt á bensínstöðinni N1 og KFC. Herra forseti. Þessi smáskammtalækning ríkisstjórnar í geðheilbrigðismálum þjóðar eftir kórónuveirufaraldur er ekki boðleg. Biðlistar hafa lengst umtalsvert. 80% aukning er í bráðainnlögnum barna og og ungmenna á barna- og unglingageðdeild á undanförnu ári. Geðlæknir sem starfar þar sagði nýverið um háa sjálfsvígstíðni barna að hún væri ekki tilviljun heldur langtímaafleiðing sparnaðar í forvörnum og úrræðaleysis í kerfinu.

Það hefur verið gert þrátt fyrir Covid en líka að hluta til einmitt vegna Covid. Við höfum bætt inn 800–1.000 millj. kr. í rekstrargrunn geðheilbrigðisþjónustunnar á öllum þjónustustigum og fyrst og fremst í heilsugæslunni þar sem við höfum sett á laggirnar geðheilsuteymi um allt land. Það skiptir mjög miklu máli. Það eru 250 milljónir fráteknar á þessu ári til þess að ganga til samninga við sálfræðinga. Ég vonast til þess að það gangi fljótt og vel eftir. Ég er ekki viss um að heilbrigðisstofnanir úti um land líti á 600 milljónir sem smartís. Ég held að það muni skipta máli til að geta bætt þjónustu við fólk sem þarf á þjónustunni að halda. En við höfum líka vegna Covid lagt til 540 milljónir á síðasta ári og 540 aftur á þessu

bæði félagsþjónustu, skólum, heimilum og fjölskyldum o.s.frv., hvernig geðheilbrigði er háttað í samfélaginu. Við höfum öll fundið fyrir því að það reynir á geðheilbrigði okkar í Covid og þeim áskorunum sem Covid fylgja þannig að ég vænti þess að það verði áfram viðfangsefnið. En við þurfum að horfa á það verkefni frá öllum hliðum, bæði hliðum forvarna og lýðheilsu og hliðum heilbrigðisþjónustunnar sjálfrar.

Ég tel einmitt það hvernig tókst að vinna úr því, sem og öðru sem tekist hefur að vinna úr

innviði, þ.e. að vera með þannig fyrirkomulag að það sé góð skráning á fólki og skýrt hvar bólusetningar fara fram. Við höfum farið þá leið að boða fólk í bólusetningu en ekki hina leiðina, sem sums staðar er gert, þar sem fólk þarf að skrá sig

í heiminum sem hefur verið mjög jákvæður gagnvart bólusetningum. Við höfum tekið tiltölulega mikinn þátt í bólusetningum almennt, hvort sem það eru bólusetningar barna eða annarra, þannig að það virðist fylgja okkur inn í þessa stemningu núna. Ég vænti þess að áfram muni ganga vel að ná í fólk. Ég hef ekki fengið upplýsingar um neitt annað. Það eru líka ákveðin sjónarmið sem

því tímabili þegar bólusetningar eru orðnar almennar. Faraldurinn sem slíkur er kannski ekki megináhyggjuefni landsmanna, en við þurfum að vinna úr því sem gengið hefur á síðasta rúma

til. Lærdómurinn sem við höfum dregið af fyrri áföllum í samfélaginu, eins og til að mynda af efnahagshruninu á sínum tíma, er að áfall sem samfélagið verður fyrir í heild er áfall sem við verðum að gefa gaum. Það dugar ekki að velta bara fyrir sér

að fara í gegnum faraldurinn fyrst og fremst með samstöðuna að vopni. Ég held að það geti orðið mjög erfitt og sárt fyrir samfélög ef samfélagssáttmálinn rofnar í gegnum áföll af þessu tagi.

Þá finnst mér einmitt ágætistilefni að fara yfir hvar við erum stödd, ekki bara gagnvart faraldrinum sem slíkum heldur ekki síst hvaða hlutverki pólitíkin hefur haft að gegna í þessu,

tekið hér við gríðarlegum fjölda af þingmálum, af fjáraukatillögum, af lagabreytingum sem koma til af Covid og afleiðingum þess og hefur sýnt hvað í því býr, ítrekað, vil ég segja. Ég held að þingið okkar, sem við erum stundum þreytt á og finnst stundum ekki skila öllu sem það gæti skilað, hafi virkilega staðið sig vel. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þingflokki Pírata fyrir að hafa verið á þessari vakt sem snýst um að spyrja spurninga og gera kröfur um fyrirsjáanleika þegar fyrirsjáanleikinn hefur ekki verið fyrir hendi og sýnt málefnalega nálgun og skilning á því að við gátum ekki alltaf séð fyrir hornið. Oft er það þannig, eins og kemur fram í máli hv. þingmanns, að maður sér betur eftir á. Við sjáum t.d. að að við biðum of lengi í haust sem leið í því að herða aðgerðir af því að við vildum trúa því að við næðum utan um hópsmitin. En við gerðum það ekki og fyrir vikið stóðum við í þeirri holskeflu fram yfir jól. En í grunninn hefur okkur lánast mjög vel og mér finnst að við getum bara verið nokkuð stolt af því sem lýðræðisríki að hafa náð utan um þetta og ekki fallið í þá freistni almennt að gera sóttvarnaráðstafanir og utanumhald um þær að pólitísku bitbeini.

ráðherra aðeins um meiri fyrirsjáanleika varðandi bólusetningar. Það er smá óvissa varðandi bólusetningar fyrir t.d. fólk sem er búið að fá AstraZeneca.

líka ákveðnum hnökrum sem AstraZeneca sem fyrirtæki hefur lent í í gegnum þetta allt saman. Maður sér það vel á samfélögum sem veðjuðu mjög hressilega á AstraZeneca, eins og Bretland, að það var skynsamlegt að vera ekki með öll eggin í sömu körfunni og dreifa áhættunni svolítið. Við höfum gert ráð fyrir því að sérstaklega þessar ungu konur, sem eru mjög stór hópur í heilbrigðisstéttum, sem hafa fengið fyrri sprautu með AstraZeneca gætu fengið annað efni í seinni sprautunni. Það er mikilvægt að tala enn skýrar inn í þann hóp, tel ég vera, og þá ekki síst vegna þess að það eru ákveðin spurningarmerki sem koma þar upp. Sóttvarnalæknir hefur sagt

við gætum með mjög skýrum hætti gefið út vottorð á Íslandi þó að það séu tvö mismunandi bóluefni. En þá er spurningin: Hvernig er þeim tekið af öðrum ríkjum? Þessar spurningar liggja enn þá í loftinu og við erum að leita svara við þeim. þeim. Enn og aftur vil ég nefna að það er mjög mikilvægt að gera kröfu um fyrirsjáanleika þótt hann sé ekki alltaf fyrir hendi vegna þess að það heldur okkur öllum á tánum.

maður hefur heyrt að það teljist ekki full bólusetning og menn geti ekki fengið bólusetningarskírteini til Bandaríkjanna. Er eitthvað hæft í því? Og er þá ekki kominn tími til að fara að setja einhverjar reglur eða eru einhverjar reglur til í þessum efnum?

12–15 ára og Pfizer. Það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns, að leyfi hefur verið gefið í Bandaríkjunum og sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu um lyf fyrir menn, sem er tiltekin sérfræðinganefnd, mælir með að ábending bóluefnisins Pfeizer verði útvíkkuð þannig að einstaklingar 12–15 ára geti fengið bólusetningu með efninu. Núna er það samþykkt fyrir einstaklinga 16 ára og eldri,

þannig að sóttvarnalæknir er að skoða nákvæmlega þessi mál. Hv. þingmaður veltir líka fyrir sér fleiri atriðum en mig langar kannski aðeins að

vottorð og viðurkenningu á samsettri bólusetningu á landamærum þá hef ég ekki betri svör en þau sem ég hef þegar gefið um það. En það er algjörlega ljóst að þetta þarf að skoða.

reynir eftir fremsta megni að tryggja jafna dreifingu á bóluefnum um landið. Það kann að vera að einhver einn landshluti fari aðeins fram úr á einhverju tímabili en þá jafnast það mjög fljótlega út aftur og á aldrei að verða neitt gríðarlega mikill munur þarna á. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um þessa reynslu og ég held að það sé

En við þurfum líka að gera betur. Við þurfum að gera þetta upp í miklu stærra samhengi, eins og hér hefur aðeins verið drepið á. Við þurfum að gera þetta upp sem samfélag. Við þurfum að gera þetta upp sem stjórnmálamenn. Við þurfum að gera þetta upp sem sem framlínustarfsfólk á ýmsum sviðum. Skólasamfélagið þarf að gera þetta upp, heilbrigðisstofnanirnar sem slíkar þurfa að gera það o.s.frv. Lærdómurinn varðar ekki bara það hvernig við glímum við hugsanlega faraldra í framtíðinni heldur líka það hvernig við sem samfélag

og hann sést mjög glögglega í alþjóðlegum samanburði. Mér finnst að niðurstaðan blasi við okkur, að stjórnvöld hafi staðið sig mjög vel að þessu leyti og að það eigi að nefna og það eigi að þakka fyrir það. að við erum nú stundum að skammast þá á líka að þakka fyrir það þegar góður árangur horfir í andlitið á manni. Ég er þeirrar skoðunar að það sé augljóst mál að þessi afstaða innan lands

í samstarfi um bólusetningu. Í því sambandi að góður árangur blasir við og það var grundvallarskylda stjórnvalda í þessum heimsfaraldri að

hlut stjórnvalda í því hvernig hefur gengið. Þá held ég að sé rétt af því tilefni að geta þess að það var einmitt að frumkvæði þingflokks hv. þingmanns sem þessi skýrslugjöf hófst hér á Alþingi. Mér er sagt að þetta sé í tíunda skipti sem ég sem ráðherra gef þinginu skýrslu af þessu tagi, sem var var fyrst að tillögu þingflokks Viðreisnar en síðan hluti af lagaumhverfinu við breytingar á sóttvarnalögum, að þetta yrði gert. Ég held að það sé til góðs þó að maður finni kannski meira fyrir því þegar við erum í lægðum en þegar vel gengur.

baráttan snýst fyrst og fremst um að gæta að sínu samfélagi. Það er hlutverk stjórnvalda númer eitt, tvö og þrjú að gæta að sínu samfélagi og það höfum við gert. En jafnframt erum við í samstarfi með ríkjum heims og Sameinuðu þjóðunum í gegnum COVAX með það að ráðstafa fjármagni í kaup á bóluefnum. Við höfum líka

En ég hafði áhuga á þessu í samhengi við hver rödd Íslands væri út á við. Auðvitað leysum við ekki þennan vanda en við höfum áður verið í þeim sporum að rödd litla Íslands getur haft áhrif á það að beina kastljósinu í ákveðnar áttir, að Norður-Ameríka og Evrópa gleymi því ekki að vandinn nær lengra en þetta. Við sjáum t.d. hver staðan er í Bandaríkjunum að þessu leyti. Það eru þjóðir sem vel gætu

í samstarfi við Evrópusambandið að því er lýtur að umframskömmtum hér. Ég vil taka undir það sem kemur fram í fyrri fyrirspurn hv. þingmanns um mikilvægi þess að við vorum samferða Evrópu í kaupum á bóluefnum. Ég held að það verði nógu oft ítrekað hversu mikilvæg sú ákvörðun var. Mér finnst skipta mjög miklu máli að sú umræða snúist ekki um það hvort við séum fylgjandi aðild að Evrópusambandinu eða ekki, sem því miður hefur stundum verið andinn í þeirri umræðu. Sú sem hér stendur er ekkert endilega talsmaður þess en hins vegar eigum við að vera samferða okkar góðu nágrönnum í Evrópu þegar það á við. Við getum haft rödd í samfélagi þjóðanna. Við höfum haft það og við getum haft það áfram. Við gerum það í gegnum COVAX en við höfum líka sem betur fer getað gefið, að frumkvæði Landspítala, allnokkrar öndunarvélar til Indlands til að hjálpa til þar

Í skýrslunni verði teknar saman upplýsingar um það hvernig biðlistar hafi þróast eftir að kórónuveirufaraldurinn kom upp í landinu og hvaða aðferðum hafi verið beitt til að takmarka vöxt biðlista og hvaða aðferðum verði beitt til að vinna niður biðlista í framtíðinni.

fara yfir skýrslubeiðnina. Það er auðvitað afar mikilvægt og er hluti af því, hér var áður spurt í umræðunni hvernig við myndum gera faraldurinn upp, að við horfumst í augu við þennan þátt sem er sú staðreynd að meðan heilbrigðiskerfið okkar er fyrst og fremst í því að sinna Covid með beinum og óbeinum hætti

Við gerum ráð fyrir því að þessi skýrsla verði komin til þingsins ef ekki í þessari viku þá í næstu, alveg örugglega áður en áður en þingið fer heim. Ég hef ekki séð skýrsluna í drögum en ég veit að hún er komin á lokametrana í ráðuneytinu.

verði hægt að framkvæma þar um 430 aðgerðir á ári. Þar er áætlað að Liðskiptasetrið á Akranesi verði tekið í gagnið 2022. Þá erum við í raun komin með það utanumhald sem við viljum sjá, að við getum verið að vinna á liðskiptabiðlistum og náum þeim markmiðum sem við viljum ná varðandi biðtíma í þær.

Virðulegi forseti. Lyfjastofnun heldur utan um aukaverkanaskrá og það er auðvitað mjög mikilvægt að að upplýsingar um aukaverkanir í stóru og smáu rati þangað til þess að halda utan um reynsluna af tilteknum bóluefnum, ekki bara fyrir þá lotu sem við erum í núna heldur ekki síður fyrir seinni tíma eins og hv. þingmaður bendir réttilega á. Við erum líka að fylgjast með aukaverkunum innan Evrópu sem eru líka skráðar í öðrum löndum innan Evrópska efnahagssvæðisins þannig að við reynum að tryggja að þessar upplýsingar safnist vel upp og hægt sé að byggja ákvarðanir á

sem er kannski af hinu góða því að við erum bara orðin svolítið bjartsýn. Okkur gengur býsna vel í að bólusetja þjóðina og þó að við þurfum enn að muna eftir því að gæta að persónulegum sóttvörnum þá erum við í býsna góðum málum.

Ég hef áður nefnt það hér við hæstv. ráðherra og velti því aðeins fyrir mér hversu langt við eigum að fara í aldri, hversu langt við þurfum að fara til að ná viðunandi hjarðónæmi hér á landi. hér á landi. Eins mikla trú og ég hef á bólusetningum og er sannfærð um að það sé leiðin okkar út úr þessu þá er líka spurning hvaða hópa má hreinlega bara verja fyrir því.

ekki ákveðin tækifæri núna eftir Covid. Ég veit að álagið hefur verið gríðarlegt á heilbrigðiskerfið okkar og við höfum líka upplifað það hversu mikilvægt er að hafa einkaaðila, aðila sem standa utan hins opinbera kerfis, sem komið hafa fullum krafti með okkur í þetta verkefni.

þessari nýju orðabók sem við eignuðumst í gegnum Covid. Nú tölum við bara eins og ekkert sé eðlilegra um sóttkví og hjarðónæmi og hvað það allt saman er. Þegar sóttvarnalæknir talar um hjarðónæmi þá nefnir hann gjarnan tvær tölur. Hann nefnir annars vegar 80% af fullorðnum eða 60% af samfélaginu öllu þannig að það fer svolítið eftir því hver viðmiðunarpunkturinn er og það skiptir máli. það verður auðvitað svolítið spennandi að sjá, þegar við erum að fara meira tilviljanakennt inn í yngri hópana, hvaða áhrif það hefur á útbreiðsluna meðal ungs fólks.

dýrmæta samstarfi opinberra aðila og einkaaðila í gegnum Covid. Það er auðvitað hárrétt og þá sérstaklega og fyrst og fremst Íslensk erfðagreining, vísindaþekkingin sem þar er innan borðs og áherslan á það að raðgreina hvert einasta Covid-smit á Íslandi. Þar skipum við Íslendingar okkur í algjöran sérflokk,

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra og tek einmitt undir það, það verður seint fullþakkað, og mikilvægi þess að við getum leitað til svona aðila, mikilvægi þess að við höfum hér öflugt vísindasamstarf og öflug nýsköpunarfyrirtæki sem eru tilbúin að stíga inn í og koma með okkur í þessa baráttu.

fyrir spítalann og fleiri aðilar séu tilbúnir að taka að sér slík mikilvæg verkefni. Mig langar líka að nefna hér, því það hefur svolítið komið fram í umræðunni, lýðheilsu ekki beint út frá bólusetningu sem er að sjálfsögðu lýðheilsa heldur kannski geðheilbrigði, það að fólk hreyfi sig, hollt mataræði og annað þess háttar

öllu. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um lýðheilsusjónarmið. Þau eru mjög mikilvæg og við erum að vakta sérstaklega lýðheilsuáhrif af Covid en ég hlakka líka mikið til að sjá Alþingi klára og afgreiða lýðheilsustefnu sem mun verða okkur leiðarvísir inn í framtíðina því að lýðheilsusjónarmið eru gríðarlega mikilvæg (Forseti hringir.) og ekki síst þegar við erum að spyrna okkur frá botni eftir glímuna við Covid.

að koma inn í greinargerð um einstaka málaflokka þar sem fyrst er tekið á málaflokki 10.4, stjórnsýslu dómsmálaráðuneytis.

virðist gagnrýnin beinast að miklu leyti að því að verið sé að reyna að þvinga öll þessi almannaheillafélög í sama módelið. Þau þurfi að sinna sömu skriffinnskunni sama hverrar gerðar félagið er og þar fram eftir götunum.

broddurinn í starfseminni, koðni ekki niður vegna regluverks opinberra aðila þar sem, eins og virðist vera að gerast með þetta frumvarp

hafa beinlínis koðnað niður vegna reglusetningar sem var í rauninni forsenda þess að einhver opinber stuðningur kæmi í þá átt. Fram að þeim

„Heildarkostnaður vegna Ferðagjafar II gæti mest orðið 1,4 milljarðar kr., miðað við að allir sem eiga rétt á ferðagjöfinni nýti hana. Til viðbótar við þær 750 millj. kr. sem nú er óskað eftir

1.000 millj. kr. aukafjárheimild verði veitt til málaflokksins vegna tímabundinnar hækkunar daggjalda til hjúkrunarheimila.“ Við þekkjum auðvitað öll þá sögu sem hér hefur verið rakin ítarlega og oft varðandi stöðu hjúkrunarheimila og rekstrarskilyrði þeirra.

breytinga á aldurssamsetningu þjóðarinnar og þess hversu mikið veikari íbúar þessara heimila séu nú en þau voru fyrir einhverjum árum síðan.

hafi einhvern veginn sofið á verðinum þá er það auðvitað mjög alvarlegt. Ég held að það sé miklu líklegra að kíkirinn hafi verið settur fyrir blinda augað og menn ákveðið að takast ekki á við það vandamál sem blasti við.

Auðvitað er þetta margþætt en það hefur legið fyrir lengi og þróun hefur ágerst, að vistmenn séu eldri og meira veikir þegar þeir koma inn á hjúkrunarheimilin. Þessi þróun fellur ekkert af himnum ofan þannig að ég hvet heilbrigðisráðuneytið og fjármálaráðuneytið um leið til þess að hraða þeirri vinnu eins og nokkur kostur er sem er hér

Gangi það eftir verður daggjaldið hækkað fyrir yfirstandandi ár en hækkunin gengur til baka í byrjun næsta árs.“ Síðan

þá fái menn ekki neitt. En gangi það eftir, sem sagt framlengingin, verður daggjaldið hækkað fyrir yfirstandandi ár, en hækkunin gengur til baka í byrjun næsta árs. Auðvitað eru þarna einhverjir samningar sem verið er að reyna að ná saman um, en reynslan sýnir okkur, því miður, það er sjaldnast, ef nokkurn tímann, sem slíkir samningar nást á áætlun og alls ekki samningar sem heilbrigðisráðuneytið tengist þessi árin, alls ekki. Þá má bara vísa til sérfræðilækna og þeirrar stöðu sem þar er uppi.

Hér segir áfram um þetta, með leyfi forseta: „Samningar Sjúkratrygginga Íslands við rekstraraðila hjúkrunarheimila renna út í árslok og er vinna að hefjast við gerð samningsmarkmiða næstu samninga.“ Það er kominn júní. Samningarnir renna út um áramót. Vinna er að hefjast við gerð samningsmarkmiða næstu samninga. Í millitíðinni mun kerfið meira og minna allt fara í frí og það verður kosið og ég veit ekki hvað. Það er ekkert sem bendir til þess að samningar verði kláraðir í tíma þannig að einhver samfella verði í þessum efnum. Hér langar mig að koma stuttlega inn á 11. lið, samgöngu- og fjarskiptamál. Það eru ekki stórar tölur þar sem um ræðir en prinsippið er kannski stærra. Þar er lagt til að fjárheimild málefnasviðsins verði aukin um 120 milljónir

Frá árinu 2012 hefur ríkissjóður styrkt Strætó bs. um u.þ.b. 900 millj. kr. á ári á grundvelli samnings um tíu ára tilraunaverkefni til eflingar almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu.“

hafi verið framlengdur nýlega, hvort ríkið sé búið að binda sig í áframhaldandi greiðslu, 900 milljónir á ári, á grundvelli þess samnings sem gerður var 2012. Það fer tvennum sögum af því. Mér hefur heyrst hæstv. samgönguráðherra tala á þeim nótum að samningurinn hafi verið framlengdur en svo hef ég fengið afsvar um það úr öðrum áttum. Bara þannig að nefndin skoði við vinnslu málsins hvort þessi samningur hafi verið framlengdur

því verður að halda til haga að hér var gerður samningur, svokallaður samgönguáttmáli höfuðborgarsvæðisins, undirritaður 26. september 2019, minnir mig að hafi verið.

varðar. Það er ekki nokkur leið að fá fulltrúa sveitarfélaganna til að staðfesta þann skilning, sem kemur þó fram í framhaldsnefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar í tengslum við það frumvarp sem leyfði stofnun Betri samgangna ohf., sem heldur utan um verkefni, samgöngusáttmálans og uppbyggingu svokallaðrar borgarlínu. Í því framhaldsnefndaráliti er alveg skýrt að rekstur borgarlínu og tengdra þátta verður ekki á forsvari ríkissjóðs. En að reyna að fá fulltrúa sveitarfélaganna sem að samningnum koma til að staðfesta þann skilning gengur ekki vel, og alls ekki fulltrúa Reykjavíkurborgar. Þannig að ég vil bara slá þann varnagla hér

verður að líkindum, verði sú framkvæmd einhvern tímann að raunveruleika.

fjölmiðla og þá ráðstöfun ríkisstjórnarinnar að greiða einkareknum fjölmiðlum

Telur hann það í alvörunni, miðað við styrkjakerfið eins og það er í Noregi, Svíþjóð og Danmörku til einkarekinna fjölmiðla, í Finnlandi líka? Eru allir fjölmiðlar þar undir hæl hins opinbera

að það að styrkja einkarekna aðila með opinberu fé geri þá einhvern veginn háða hinu opinbera á einhvern ómálefnalegan hátt eða málefnalegan hátt, á þann hátt að þeir breyti starfsaðferðum sínum.

Blaðamenn eru auðvitað bara venjulegt fólk eins og við þingmenn, mismunandi og margs konar. Eigendur fjölmiðla eru það sömuleiðis

með almennum aðgerðum, skattalegum og m.a. líka því að minnka flækjustig þess umhverfis sem fjölmiðlarnir starfa innan.

og í því samhengi vitna ég til fjölmiðlastyrkjanna sem eru nýsamþykktir hér, að við förum sömu leið hvað almannaheillafélögin varðar,

miðað við allar þær valkostagreiningar sem við höfum haft í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu, af hverju ættum við að velja einhverja aðra leið en borgarlínu, miðað miðað við niðurstöður þeirra valkostagreininga sem við höfum séð? Vissulega þurfum við að laga okkur jafnt og þétt að breyttum tækninýjungum og þess háttar en það er ekkert sem bendir til þess að nákvæmlega þessi útfærsla rúmi ekki

hvaða valkostir aðrir komi til greina og hvers vegna þeir væru betri en það konsept sem nú liggur fyrir í formi borgarlínu. Þeir væru ódýrari og með tryggara umferðarflæði. Það væri alveg örugglega ekki upp á tíu sama flæði strætóa og í borgarlínunni en að heildarmyndinni skoðaðri eru miklu betri valkosti sem liggja fyrir en sú risaframkvæmd, sem er auðvitað mjög mjög óljós hugmynd enn þá að mörgu leyti, sem má kosta að því er virðist hvað sem er, og hafa þau áhrif á flæði umferðar sem þarf til að hrekja fólk úr fjölskyldubílnum yfir í almenningssamgöngur. Við hjá Miðflokknum erum ekki sammála þeirri nálgun.

fór líka ágætlega yfir það sem ég tek undir með hv. þingmanni að er dálítið sérkennileg aðferðafræði hjá stjórninni, að skilyrða þessa fjárveitingu og nánast segja: Ef þið hlýðið þessu ekki þá

einkaaðilar eða sveitarfélögin, að þau geta ekki staðið undir þeim þjónustukröfum sem gerðar eru af landlækni þannig að flestöll þessi heimili veita lakari þjónustu en ætlast er til af þeim. Svar þeirra er fyrst og fremst það að fjármagnið sé ekki nóg. Það sem ég velti fyrir mér er: Hvernig stendur á því að menn taka ekki betur á þessum vanda, því að nú hefur hann blasað við svo lengi? Ég velti fyrir mér hvort það kunni að vera einhver ástæða sem gæti falist í því að hluti þessara heimila er í einkarekstri

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, ég verð að svara þeirri spurningu sem fram kom undir lok andsvarsins með þeim hætti að mér þykir allt benda til þess að þeir hlutar

virðast eiga afskaplega fáa talsmenn innan þeirrar ríkisstjórnar sem nú situr. Þannig er gengið fram af

þau fjölbreyttu form sem eru um rekstur dvalarheimila og öldrunarheimila verði öll einhvern veginn

að sú sé staðan akkúrat núna. Þannig að enn og aftur, svo ég svari spurningunni, þá er ég hræddur um að sú tilfinning hv. þingmanns sé rétt, að þetta sé sérstaklega slæmt vegna þess að hluti þeirra fyrirtækja sem hér um ræðir er í einkarekstri.

tilhneiging til að koma fram mjög pólitískum stefnumiðum í því hvert eigi að vera hlutverk ríkisins og hvert eigi að vera hlutverk einkaframtaksins,

opinberar framkvæmdir, opinberar fjárfestingar. Það hefur lengi verið talað um að við værum í svokallaðri innviðaskuld, og við deilum ekkert um að það er mjög margt sem þarna liggur fyrir. En það sem ég hef oft verið að velta fyrir mér og talað stundum um er hvað okkur gengur illa að eiga framkvæmdir

þessum framkvæmdum, þessum fjárfestingum í því skyni að reyna að draga úr niðursveiflu. Þá er ferillinn svo langur hjá okkur að þetta fer yfirleitt ekki af stað fyrr en kannski væri skynsamlegt að fara að stíga á bremsuna. Kann hv. þingmaður einhverjar skýringar á því af hverju þetta er svona? Ég hjó sérstaklega eftir því í umsögn fjármálaráðs um þessi áform öll, að þeir söknuðu þess einmitt að það væri meiri fyrirhyggja í þessum málum. Getur hv. þingmaður aðeins komið inn á þetta?

Það er auðvitað ekki þannig að útboðstækar framkvæmdir geti verið hilluvara. Það geta verið rök fyrir því að hafa verk ekki hönnuð alveg til loka, tilbúin upp í hillu til útboðs.

ættu að hafa ákveðinn stabba, ákveðinn fjölda verkefna sem væru allt að því hilluvara þegar þyrfti að ná fram hagstjórnarlegum markmiðum líkum þeim sem hv. þingmaður kom inn á. En partur af því að menn veigra sér við að nálgast mál með þeim hætti er í rauninni þetta ferli allt, þetta nálaraugamat á umhverfisáhrifum og tengd verk þar sem stofnanir segja, og stundum með réttu, að bara breytingar á hinum ýmsu í regluverkinu geti kollvarpað hönnun og þar fram eftir götunum. Þess vegna sé það of mikil fjárfesting að liggja með þetta tilbúið með þeim hætti.

En þetta er atriði sem ég held að við verðum að taka mjög föstum tökum strax á næsta kjörtímabili, því að þetta er nákvæmlega eins og hv. þingmaður lýsir verkefni eru iðulega ekki tilbúin til útboðs og framkvæmda fyrr en það er orðið of seint og þá jafnvel farið að ganga gegn markmiðum um hagstjórnarlega íhlutun þess tiltekna verkefnis. En skýringin er væntanlega fyrst og fremst sú að regluverkið er of síbreytilegt, frestir of stuttir. Það eru rökin fyrir því að stofnanir treysta sér ekki til að eiga tilbúin útboð, klár verk sem hilluvöru.

um fjármál ríkisins. Ég hef leyft mér að gera það í aðeins víðara samhengi en akkúrat varðandi þessi fjáraukalög. Þau eru ekki annað en staðfesting á því sem þegar hefur verið ákveðið

fimm ára áætlunina og um hana var mikil umræða. Það fór náttúrlega eins og venjulega að þar var lítt hlustað á

að hlusta lítið á góðar hugmyndir eða a.m.k. að gera tilraun til að gera eitthvað af þeim að sínum. Að vísu stundar hún það mjög oft að taka þær og gera þær að sínum og flytja í eigin nafni síðar. En það er nú eins og það er. Það sem ég ég vildi aðeins fara inn á í þessari ræðu er hlutur sem ég held að sé mikið umhugsunarefni í efnahagsstjórninni. Það er ástandið sem er á fasteignamarkaði núna. Þar er margt sem kemur til.

Það hefur allt saman áhrif á eftirspurnina og þar með hefur það áhrif á verðlagið, og eins og við vitum og þurfum ekki að hafa svo mörg orð um, þá hefur framboð og eftirspurn eftir húsnæði ekki verið í jafnvægi. Síðan gerist það til viðbótar að vextir lækka, voru lækkaðir hér mikið, kom svo sem ekki til af góðu eins og við vitum, en í öllu falli lækkuðu þeir verulega. Það jók enn þrýstinginn á þennan sama markað og margt ungt fólk sérstaklega fór að velta því fyrir sér að að það yrði að grípa þessa gæs meðan hún gæfist. Nú væru kjöraðstæður til að fara inn, vextir lágir, lánshlutföll há og hægt að nota fé með skattafslætti.

verða fyrir því að greiðslubyrði af lánum og vaxtabyrði mun aukast og enn er spáð hærri vöxtum. Það veldur því að þessi markaður er undir

Já, þetta er allt dálítið undarlegt og virkar pínulítið á mann eins og verið sé að samþykkja hlutina eftir að þeir hafa í raun átt

Auðvitað hefur maður fulla samúð með því að aðstæður hafa verið mjög sérkennilegar og að sumu leyti erfiðar. En ég er alveg sammála því að það hlýtur þó að vera hægt að gera aðeins ríkari kröfur til framkvæmdarvaldsins

eftirlit með því að svo sé. Það hlutverk verður fyrir borð borið að verulegu leyti með svona aðferðum, vegna þess að hvað eiga menn að gera ef menn fella fjáraukalagafrumvarpið?

Við getum ályktað sem svo að það kosti 20 milljarða en við vitum ekki nákvæmlega hvernig við ætlum að bregðast við því af því að staðan breytist svo hratt.

á því að gengið gæti líka styrkst og komið til móts við það þannig að það eru bæði jákvæð og neikvæð teikn á lofti.

og hefur mikil áhrif á lán þegar þau eru svo mikil sem raun ber vitni hjá mjög mörgum aðilum. En þetta endurspeglar það að hér tölum við ekki um það sem mestu máli skiptir.

lán. Hv. þingmaður minntist á að vonandi styrkist gengið. Já, já, það styrkist með reglulegu millibili og það veikist með reglulegu millibili. Og allt veldur það sveiflum og veldur því

Fréttin var unnin upp úr íbúðaþarfagreiningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem var gefin út í síðustu viku. Þar segir, með leyfi forseta: „Hagdeild Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hvetur sveitarfélög til þess að úthluta lóðum svo mæta megi óuppfylltri íbúðaþörf sem sjaldan hefur verið meiri en nú.“

Fyrri fréttin sem ég las upp úr birtist í gær. Seinni fréttin sem ég las upp úr birtist 12. janúar 2005. Staðan er nákvæmlega eins hvað lóðaskort varðar núna á höfuðborgarsvæðinu og var árið 2005.

sem hefur reynst okkur erfitt. Það er eins og heildarsýn á þennan markað hafi verið afar

Auðvitað ætti það að liggja í augum uppi, myndi maður halda, miðað við það sem við vitum um hvað mörg börn fæðast og hversu stórir árgangar eru og hvernig þetta er allt saman, að menn gætu skipulagt þessa hluti betur.

það að fólk fari inn á þennan markað sem getur ekki tekið við því? Það er auðvitað mjög slæm hagfræði. Hér ber ríkisstjórnin og stjórnvöld sem stýra þessum fjármálum fyrst og fremst

Sannarlega má til sanns vegar færa að sveitarfélög og ríki verða að deila ábyrgð á þeirri stöðu sem uppi er á húsnæðismarkaði. En staðan er grafalvarleg og ekkert bendir til þess að við sjáum fram á einfaldari tíma í þeim efnum, bara út frá því hvaða svæði eru áætluð til úthlutunar á næstu misserum og því hvernig mannfjöldaþróunin er að verða.

Ég hef verið efins um þá stefnu sem stærsta sveitarfélag landsins, Reykjavíkurborg, hefur rekið um allnokkra hríð

er þannig. Ég myndi halda að sú þróun væri ekkert ótrúleg.

En við höfum svo sem líka bent á það, og það kemur kannski inn á umræðuefni okkar hér fyrr, að farið var að tala um það löngu áður en ég flutti til Reykjavíkur fyrir margt löngu síðan að æskilegt væri að ráðast í framkvæmd af þessu tagi. Einhvern veginn hefur okkur ekki tekist að útfæra það til fulls. En vonandi er nú farið að sjá til lands í því þannig að þá geti menn farið að huga að framkvæmdum. Ég held að það sé fyrir margra hluta sakir mjög gott, bæði fyrir höfuðborgina og ekki síður tengingarnar hér vestur um, að þetta verði að veruleika. Ég er sannfærður um að þetta muni skila ávinningi fyrir þau svæði sem næst eru og reyndar samfélagið í heild sinni ef út í það er farið.

Frú forseti. Flest það sem birtist í þessu frumvarpi til fjáraukalaga eru atriði sem áttu að vera algjörlega fyrirsjáanleg við vinnslu fjárlaga. Það er orðinn nokkur plagsiður hjá ríkisstjórnum, þrátt fyrir tiltölulega nýleg lög um opinber fjármál, að hrúga alls konar óleystum málum inn á frumvarp til fjáraukalaga í stað þess að að láta þau vera hluta af heildarmyndinni við vinnslu og samþykkt fjárlaga. Nánast öll atriðin hér gátu verið fyrirsjáanleg í fjárlagavinnunni og maður hlýtur að velta fyrir sér: Hvers vegna er þetta gert með þessum hætti? Eru þetta atriði sem ríkisstjórnin vildi draga sérstaklega fram í aðdraganda kosninga og sleppti þeim viljandi í fjárlagagerðinni eða eru þetta atriði sem þau sjá ástæðu til að bæta við núna vegna þess að það eru að koma kosningar? Í öllu falli þótt farið sé yfir hvert mál fyrir sig er vandfundið mál sem ríkisstjórnin hefði ekki átt að geta séð fyrir þegar fjárlagavinnan stóð yfir.

síður er mjög lítið um það hvernig eigi að leysa það mál sem þar er tekið fyrir og varðar vinnumarkaðinn, hvernig eigi að leysa það til framtíðar. Við erum nýbúin að ræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og þar birtist nú mjög takmörkuð framtíðarsýn hvað þetta varðar. Þó má lesa eitt og annað út úr þessu frumvarpi til fjáraukalaga.

kemur fram að til standi að veita 120 millj. kr. í stuðning við Strætó, sem er félag sem er aðallega í eigu Reykjavíkurborgar og raunar nokkurra annarra sveitarfélaga. Ríkisstjórnin

Hvers vegna er ríkisstjórnin að hlaupa undir bagga með Reykjavíkurborg þar sem fjármálin virðast vera í rúst eftir mjög slæma meðferð opinbers fjár þar á bæ? Hvers vegna sér ríkisstjórnin ástæðu til þess að hlaupa undir bagga og aðstoða meiri hlutann í Reykjavík með fjárframlagi? Það er eitt og sér nokkuð sérkennilegt. En þetta er hins vegar áminning um hvers sé að vænta, því að fyrir tíu árum síðan ákvað þáverandi ríkisstjórn, sem var hrein vinstri stjórn, að styðja samherja sína í Reykjavík með því að veita hátt í milljarð króna í stuðning við Strætó í áratug með svokölluðu tilraunaverkefni. Í kaupbæti fékk borgin það að hún þyrfti ekki að ráðast í aðrar umtalsverðar samgöngubætur í heilan áratug. Í rauninni hefði verið eðlilegra ef þetta hefði verið á hinn veginn, að ríkið hefði verið að borga fyrir að fá að ráðast í þær úrbætur á samgöngumannvirkjum borgaranna sem hafa verið stopp núna vegna borgarstjórnarmeirihlutans í mörg herrans ár. En nei, annars vegar ákvað ríkið að styrkja borgina um hátt í milljarð á ári og hins vegar fallast á það að samhliða því yrðu engar verulegar úrbætur í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu þótt þær hafi þá þegar verið orðnar mjög knýjandi.

þó að tilraunin hafi ekki gengið upp standi engu að síður til að framlengja hana og halda áfram að veita borginni þennan styrk. Og svo bætast við þessar 120 milljónir. Þetta var nefnilega tilraunaverkefni. Því var haldið fram að með þessu móti væri hægt að fjölga mjög verulega farþegum Strætó. Mig minnir að það hafi átt að fjölga þeim úr því að vera 4% ferðafólks á höfuðborgarsvæðinu í 12%. Þegar verkefnið hófst var hlutfallið 4% og þegar því lauk tíu árum seinna var það 4%. Engu að síður ákvað þessi ríkisstjórn

120 milljónir nú er því ákveðin vísbending um hvað muni gerast í samskiptum ríkisins við Reykjavíkurborg varðandi svokallaða borgarlínu, þegar ríkisstjórnin ákvað af óskiljanlegum ástæðum að gera samkomulag við borgarstjórnarmeirihlutann um að styrkja það galna verkefni um 50 milljarða kr. til að byrja með, þá lá ekkert fyrir um hver heildarkostnaðurinn yrði né rekstrarkostnaðurinn.

því að við vitum ekki hver hlutur ríkisins verður í seinni áföngum verkefnisins þegar kostnaðurinn fer að fara langt fram úr áætlun eða hver hlutdeild ríkisins verður í rekstri þessarar borgarlínu. En hér höfum við þó vísbendingu um það. Tíu ára tilraunaverkefni með ríkisstyrkjum til Strætó gekk ekki upp. Það er framlengt og svo er bætt í 120 milljónum til að styrkja borgina sérstaklega hvað þetta varðar. Svoleiðis að við getum rétt ímyndað okkur hver raunin verður þegar og ef þetta borgarlínuverkefnið fer af stað og fer langt fram úr áætlun. Svo hefst reksturinn, rekstur á tvöföldu strætisvagnakerfi vel að merkja því að það verður áfram rekið hefðbundið strætisvagnakerfi sem fer um hverfin til að skila fólki að borgarlínunni og kostnaðurinn þar af leiðandi margfalt meiri en nú. Við getum rétt ímyndað okkur hvort ekki verði ætlast til þess að ríkið haldi áfram að fjármagna reksturinn eftir að hafa tekið stóran hluta af reikningnum við framúrkeyrslu á framkvæmdum.

Það var liður í þinglokasamningum hér og hefði aldrei farið þar inn nema vegna kröfu Miðflokksins. En það segir sína sögu að það hefði þurft að pína inn fyrirvara um að það væri ekki sjálfgefið að ríkið fjármagnaði rekstur. Hér sjáum við enn eina vísbendingu um það í hvað stefnir í því máli eins og öðrum. Við sjáum þetta auðvitað í mörgum málum. Við sjáum þetta í máli sem verið hefur til umræðu að undanförnu, mál sem mun gjörbreyta umhverfi hælisumsókna hér og er augljóslega til þess fallið að auka útgjöld mjög verulega þegar margfalt fleiri, líklega tífalt fleiri til að byrja með, munu eiga rétt á sömu þjónustu óháð því hvernig þeir komu til landsins sem hælisleitendur, fái þeir hér dvalarleyfi, sama rétt og veittur er kvótaflóttamönnum sem við höfum einsett okkur að gera vel við og taka vel á móti. Það tífaldar þann fjölda sem á rétt á því sama og um leið eykur það augljóslega ásóknina. En það er einfaldlega litið fram hjá því að þetta feli í sér einhvern kostnað.

og ráðherrar og þingmenn meiri hlutans mæta hér samviskusamlega og ýta á græna takkann og samþykkja allt saman þrátt fyrir að það sé fyrirsjáanlegt

frumvarp til fjáraukalaga þar sem verið er að bæta í til að bjarga borgarlínunni eða bæta í vegna meints ófyrirséðs kostnaðar vegna þess að Ísland er búið að ganga þvert á hin Norðurlöndin með sínu hælisleitendakerfi? Er ásættanlegt að mati Alþingis að ríkisstjórn fari fram með þessum hætti í ríkisfjármálum? Mér finnst það ekki, ég tala nú ekki um þegar um er að ræða mjög fyrirsjáanleg útgjöld eins og þeir liðir sem birtast í þessu frumvarpi og í þeim dæmum sem ég hef nefnt hérna

ég vil þó nota tækifærið til að ítreka það sem ég kom aðeins inn á áðan og varðar langstærsta útgjaldaliðinn, sem eru atvinnumálin eða bætur vegna atvinnuleysis.

Það er ekki hægt að búa til störf á Íslandi og skapa þannig verðmæti nema starfsumhverfi fyrirtækja sé í lagi. En starfsumhverfi íslenskra fyrirtækja, sérstaklega minni og meðalstórra fyrirtækja, hefur jafnt og þétt farið versnandi, m.a. undir forystu þessarar ríkisstjórnar

Fyrir vikið verða þessi mál ekki leyst til framtíðar nema með því að bæta rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja til mikilla muna þannig að þau treysti sér í auknum mæli til að ráða fólk í vinnu og fólk sjái ástæðu til að þiggja vinnunna. Það er augljós vísbending um að ekki sé allt með felldu í því hvernig stjórnvöld hafa nálgast þetta mál að mörgum gengur erfiðlega að fá fólk til starfa á sama tíma og atvinnuleysi er jafn mikið og raun ber vitni.

Hún var besta lausnin, skilaði mestum árangri í flutningi fólks á milli svæða sem völ var á. Þannig að ég skil ekki af hverju Miðflokksmenn eru á móti hagkvæmri notkun á almannafé.

að telja að Reykjavík muni þróast með þeim hætti að eftir fáeina áratugi verði hún orðin eins og Amsterdam eða einhvern veginn gjörólík borg.

En iðulega eru sett upp sambærileg kerfi í borgum sem eru miklu þéttbyggðari en Reykjavík. Eðli borgarinnar er ekki að fara að breytast að því marki að hún verði slík borg. En jafnvel í þeim borgum þar sem ætti að vera mun hagkvæmara að reka slíkt kerfi, léttlestir, eins og var talað um hérna framan af, eða svona borgarlínu, eru þessi kerfi iðulega mikill baggi á rekstri borganna og jafnvel oft studd af ríkisfé. Þannig að jafnvel í borgum þar sem það hentar er það mjög dýrt. Menn geta rétt ímyndað sér hver kostnaðurinn verður hér, ég tala nú ekki um í ljósi reynslunnar af Strætó þar sem einungis um 30%, kannski allt að þriðjungur rekstrarkostnaðar, kemur inn í formi þeirra gjalda sem greidd eru fyrir að nýta þjónustuna. Ég er ekki að segja að hið opinbera eigi að hætta að styrkja almenningssamgöngur, alls ekki. Það er í rauninni ekki hægt að reka þær öðruvísi en með stuðningi skattgreiðenda. En það þarf að nýta það skattfé vel og það er ekki gert með því að reka tvöfalt strætisvagnakerfi og óhemju óhagkvæmt og gamaldags borgarlínuapparat.

Forseti. Stóri gallinn, sá stærsti í hagkvæmnismati hv. þingmanns, er að hann virðist gera ráð fyrir því að borgarlínan muni létta á umferðinni og ef ekki verði ráðist í framkvæmdir við borgarlínu þurfi að stækka vegakerfið þeim mun meira. Raunin er sú að borgarlínunni er beinlínis ætlað að þrengja að umferðinni. kemur meira að segja fram í skýrslu dansks ráðgjafarfyrirtækis sem vann að undirbúningi verkefnisins, að eftirspurn eftir ferðamáta eins og þessari borgarlínu væri það takmörkuð á Íslandi eða hér á höfuðborgarsvæðinu að það myndi þurfa að gera aðra valkosti óhagkvæmari eða óaðgengilegri, með öðrum orðum að þrengja að umferðinni, enda er það yfirlýst markmið. Með því að taka eina akrein í hvora átt á helstu samgönguæðum verður þrengt verulega að annarri umferð þannig að þeir sem sitja fastir í bílum sínum og þurfa að borga borgarlínuna með veggjöldum eða sérstökum sköttum, eins og velt hefur verið upp og gert er ráð fyrir, munu sitja fastir þeim mun lengur

borgarlínuna. Þarna eru sjálfstæðisflokkarnir hringinn í kringum Reykjavík komnir í neyslustýringu að því marki að ætla að pína fólk úr fjölskyldubílnum og upp í hið óhemju óhagkvæma borgarlínuverkefni sem ríkið mun svo sitja uppi með kostnaðinn af ásamt öðrum vegfarendum til framtíðar.

Félagar mínir í þingflokki Miðflokksins hafa farið vel yfir marga þætti og ég hef hug á því að einbeita mér að því sem snýr að heilbrigðiskerfinu. Ég vil byrja á því að nefna að það á að auka fjárheimildir vegna þjónustu utan sjúkrahúsa um 300 milljónir og er ekki vanþörf á þegar við horfum upp á það að flestir eru fluttir hingað á höfuðborgarsvæðið sem þurfa á heilbrigðisþjónustunni að halda. Ég ætla aðeins að velta hér upp hugsun í sambandi við heilsugæsluna og þá

geðheilsuteymi barna sem vinna á landsvísu með meðferð, ráðgjöf og stuðning í huga. Eru þessi teymi á heilsugæslunni og á heilbrigðisstofnunum og flokkuð flokkuð sem annars stigs þjónusta. Að því sögðu er býsna fróðlegt að fara yfir svar hæstv. ráðherra sem ég fékk nú fyrir stuttu vegna fyrirspurnar sem ég setti fram um biðtíma og stöðugildi geðlækna. Mér fannst full ástæða til að koma fram með slíka spurningu

hvers lags stöðugildi við hefðum af geðlæknum hringinn í kringum landið. Hingað til hef ég einungis spurt á hverjum þingvetri um stöðugildi og biðtíma vegna sálfræðinga en nú bæti ég

Ég spurði líka hversu mörg stöðugildi hefðu verið auglýst síðastliðið ár. Ég óskaði einnig eftir því að fá upplýsingar um hvar engar umsóknir hefðu borist.

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og svo Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Það eru frekar sláandi niðurstöður sem birtast í þessu svari og ég tel fulla þörf á því að fara yfir það hér til þess að við getum glöggvað okkur á myndinni sem við stöndum frammi fyrir. Við Heilbrigðisstofnun Austurlands er biðtími eftir geðlæknaþjónustu um fjórir mánuðir og þar er erindum forgangsraðað eftir bráðleika. Í svarinu segir að við stofnunina starfi nú yfirlæknir geðheilbrigðismála í 50% stöðugildi. Ein staða er talin nægja til að tryggja þjónustu við þá 11.000 íbúa sem búa í heilbrigðisumdæmi Austurlands. Það er líka tekið fram í svarinu að einu sinni hafi verið auglýst eftir geðlækni og eftir auglýsingu var einn ráðinn sem nú starfar hjá stofnuninni.

og er líklegt að hægt verði að nýta fulla stöðu geðlæknis, en heilbrigðisstofnunin hefur aðeins auglýst hlutastöðu í geðheilsuteymi og fékk þá eina umsókn. Það getur verið að þetta haldist í hendur við að það er sjúkrahús á Akureyri, ég veit það samt ekki. Við Heilbrigðisstofnun Suðurlands var geðlæknir í 40% starfshlutfalli sem lét af störfum í mars síðastliðnum og hefur ekki tekist að manna þá stöðu að nýju.

þá við geðheilsuteymið á staðnum, en ekki hefur verið auglýst eftir geðlækni síðan 2019 og þá sótti enginn um. Við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er ekki starfandi geðlæknir og ekki talin þörf á því að mati forstjóra. Við Heilbrigðisstofnun Vesturlands er biðtími eftir fyrsta viðtali allt að þremur mánuðum eða lengri. Það fer eftir eðli vandans. Núna er geðlæknir starfandi við heilbrigðisstofnunina í 30% starfshlutfalli en miðað við þennan biðtíma er æskilegt að starfshlutfall geðlæknis væri a.m.k. 60%. Það kom geðlæknir til starfa í lok ársins 2019 og þá í 25% starfshlutfall og var það aukið í 30% starfshlutfall á síðasta ári. Við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að geðlæknar starfi við geðheilsuteymin í þverfaglegri teymisvinnu. Koma þeir einungis að þjónustu við notendur teymanna eftir að þeir hafa verið innkallaðir. Biðtími eftir viðtali við geðlækna teymanna ræðst að mestu af bið eftir þjónustu teymanna frá því að tilvísun hefur verið samþykkt.

Við geðheilsuteymi vestur eru það þrír mánuðir og við geðheilsuteymi suður einn mánuður. Það segir líka í svarinu að eftir að einstaklingur er kominn í þjónustu geðheilsuteymis er biðtími þeirra sem þurfa viðtal við geðlækni hjá þessum þremur teymum ein til tvær vikur og þar sem þjónusta geðheilsuteymanna er þverfagleg er þörf á aðkomu geðlækna breytileg. Svo er til geðheilsuteymi þroskaraskana innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þar er engin bið. Það teymi starfar á landsvísu, en byrjað var að taka við tilvísunum til þess teymis 1. apríl í ár. Það er einnig til geðheilsuteymi fangelsa og þar er engin skilgreindur biðtími heldur. Teymið starfar á landsvísu. Hægt er að fá viðtal sama dag eða innan fárra daga, það fer allt eftir eðli og mati hverju sinni. Þá er einnig geðheilsuteymi Fjölskylduverndar sem tók til starfa í janúar síðastliðnum. Það starfar einnig á landsvísu.

vikur. Tekið er fram að innan geðheilsuteyma Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins séu nú sex geðlæknar í jafn mörgum stöðugildum, en það er fyrirsjáanlegt að þeir þurfi að vera níu eða tíu til að tryggja viðunandi þjónustu. Ekki hafa verið auglýst stöðugildi geðlækna við þau teymi sem ég talaði um hér fyrr, en það kemur fram í svarinu að í júní á síðasta ári hafi verið ákveðið að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins kæmi á fót landsþjónustu ráðgjafar og þjónustu geðlækninga sem nái til allra heilsugæslustöðva á landinu. Þar er um að ræða þrjú tímabundin störf til eins árs til að styrkja geðheilbrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og til að þjóna landsbyggðinni með fjarþjónustu og heimsóknum.

til að veita þessa ráðgjafarþjónustu fyrir landsbyggðina. Mér finnst á öllu þessu að ætlunin sé að miðstýra aðkomu geðlækna og nota fjarheilbrigðisþjónustu þegar um er að ræða þjónustu við íbúa landsbyggðarinnar. Ef um bráðavanda er að ræða verður fólk að reiða sig á utanspítalaþjónustuna sem ég nefndi hér fyrst og verður að vera virk á öllum þeim stöðum hringinn í kringum landið ef við eigum að geta treyst á að lögbundin heilbrigðisþjónusta virki sem skyldi.

Ef við lítum til þess að það gengur ágætlega að manna stöðu geðlækna við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þá vaknar óneitanlega sú spurning hvaðan þeir læknar koma. Getur verið að þeir komi frá vinnustöðum, sem sagt á sjúkrahúsum, í þessu tilfelli Landspítala, ef við tölum um höfuðborgarsvæðið, þar sem álagið er mjög mikið og við vitum að vaktavinna er mjög slítandi? Nú er verið að veita aukið fjármagn inn í heilsugæsluna og þá sérstaklega inn í geðheilbrigðishluta heilsugæslunnar þar sem er ekki sama álag með tilliti til vaktavinnu í það minnsta. Þess vegna væri áhugavert að skoða í framhaldinu hvernig mönnun geðlækna verður og hvernig hún er innan sjúkrahúsanna og hvaða afleiðingar það gæti haft í för með sér ef geðlæknar innan sjúkrahúsanna fara í auknum mæli að starfa á heilsugæslunni. Það er þá bæði gagnvart þeim sem þurfa á þjónustunni að halda en ekki síður gagnvart öðru starfsfólki. Að lokum vil ég aðeins minnast á ályktun sem læknar á heilsugæslu voru að senda frá sér þess efnis að það er aukið álag á heilsugæsluna.

ráðstafað þeim fjármunum.

Ég efast um að nokkur annar sjúkdómur hefði verið látinn búa við annan eins húsnæðisvanda nema

Eins og kom fram í svari hæstv. heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá þeim sem hér stendur fyrr á árinu er átröskunarteymið í dag fjórðungi minna en það var fyrir fimm árum. Það er, eins og ég segi, í húsnæðisvanda eftir að hafa þurft að flýja myglu. Fjöldi fólks á biðlista hefur sjöfaldast á fimm árum. Flest þessara fimm ára eru það kjörtímabil sem fer nú að ljúka

og ég fagna því mjög ef við getum náð að varpa aðeins ljósi á og gefa okkur smá tíma til að ræða þessi mál hér. Endurreisn heilbrigðiskerfisins var auðvitað eitt af stóru málunum þegar ég kom hér fyrst inn en hún hefur ekki alveg gengið eftir. Talandi um forgangsröðun, við höfum því miður öll fylgst með sorglegri sögu átröskunarteymisins það sem verra er, núna erum við að fara að reisa nýjan Landspítala, verið að vinna að því að setja niður nýjan meðferðarkjarna,

verður nú að sætta sig við það að framtíðarsýn heilbrigðisráðherra sé að geðheilbrigðisþjónustu á nýjum Landspítala verði komið fyrir

en það er mikilvægt. Það er mikilvægt að við ræðum þetta. Það svar sem ég fékk við fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra fyrr í ár kom í janúar eða febrúar til þingsins og þar var ekki góðan tón að finna. Það hljómaði eins og vandinn væri eitthvað sem Landspítalinn ætti að leysa þrátt fyrir að þetta sé þjónusta sem eigi að vera aðgengileg úti um allt land og eigi að vera á ábyrgð ríkisins að tryggja að sé eins góð og En sá tónn breyttist sem betur fer þegar hinn kaldi raunveruleiki rann upp fyrir ráðherranum. Í fréttum í framhaldi af birtingu svarsins

sem átröskunarteymi Landspítala býr við í dag. Mig langar að spyrja, vegna þess að ég veit að kallað hefur verið eftir upplýsingum um þessa áætlun í velferðarnefnd, hvort hv. þingmaður viti hvar þau mál standa, hvort eitthvert samtal hafi átt sér stað við ráðuneytið eða hvort þetta sé bara

Flest þau útgjöld sem eru lögð til eru allt annað en ófyrirséð en við skulum gefa okkur að umfang vanda átröskunarteymisins hafi verið ófyrirséð vegna þess að það kemur skýrt í ljós fyrst eftir áramót í svari við fyrirspurn. Þar kemur í ljós að árið 2020, þegar teymið er allt of lítið, er kostnaður við teymið 55 millj. kr., þetta er nú ekki meiri peningur en það. (Forseti hringir.) Hvernig væri að þessi fjáraukalög myndu leggja til að tvöfalda þann pening á þessu ári til að leysa þennan bráðavanda?

Það er alveg rétt að auðvitað getur maður sett sig í einhver spor og það eru forstjórar heilbrigðisstofnana, hvort sem það er Landspítali eða annar sem fer með átröskunarteymið, sem eiga að sjá til þess að það fái

almennir heimilislæknar voru að setja frá sér, um að nú sé sett eyrnamerkt fjármagn inn í heilsugæslustöðvarnar, til þess að byggja upp geðheilsuteymin m.a., gef ég mér. Á sama tíma er ráðherra í lófa lagið að fara fram á það við forstjóra Landspítala að eyrnamerkja eitthvert ákveðið fjármagn, t.d. til átröskunarteymisins eða annarra þátta sem snerta

fyrir um ári síðan var samþykkt mál frá Viðreisn um að fella heilbrigðisþjónustu, sálfræðiþjónustu sér í lagi, undir greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga.

Í sambandi við sálfræðiþjónustu er staðan sú að Sjúkratryggingar Íslands hafa farið í útboð á sálfræðiþjónustu. Við lestur fyrstu línunnar í því útboði verður maður hamingjusamur en þó aðeins um stund vegna þess að svo les maður áfram

Það getur verið ágætt fyrirkomulag þegar við hugsum um höfuðborgarsvæðið en það vekur hjá mér töluverðan ugg þegar ég hugsa um landsbyggðina, sem ég geri alltaf, vegna þess að við erum oft og tíðum með einyrkja sem vilja koma sér upp stofurekstri og þeir geta ekki tekið þátt í þessu útboði nema þeir fari undir hatt einhvers annars. Þá eru þeir orðnir útibú og þá erum við aftur komin í þennan miðlæga rekstur sem virðist einkenna alla kerfisvæðinguna í heilbrigðiskerfinu. Það er annað sem gerist. Mér líst mjög vel á að við séum að efla geðheilsuteymin, ég ætla ekki að gera lítið úr því. En ég óttast að við séum bara að færa tappann

spyrja, af því að þetta eru allt saman tímabundnar fjárheimildir sem verið er að veita í frumvarpinu, hvort það

að mér finnst mjög alvarlegt ef Sjúkratryggingar Íslands eru með útboðsferli sínu að reyna að reka sálfræðinga í ákveðin rekstrarform.

sjá hvernig samningar við sjúkraþjálfara voru settir fram. Það var með öllum tiltækum ráðum reynt að fá þá til að starfa innan stofnana eða þá við stærri einingar. Það sama er uppi á teningnum ef við ræðum um talmeinafræðinga og alla þessa sjálfstætt starfandi sérfræðinga, vil ég leyfa mér að segja. Við getum líka rætt sérgreinalækna

eins og hv. þingmaður kom svo vel inn á þá geta þeir ekki valið sér starfsvettvang. Þeir sem eru í heilbrigðisgeiranum hafa ekki úr svo mörgu að velja. Hér á höfuðborgarsvæðinu eru það heilsugæslustöðvarnar eða Landspítali. Þannig er staðan og er það það sem við viljum? Ég sem einstaklingur vil kannski geta ráðfært mig við

kr., dugi kannski upp í einn þriðja af þeim uppsafnaða halla sem þegar liggur fyrir hjá þessum stofnunum. Þetta er þess vegna eins og að setja heftiplástur á svöðusár og mun hvergi duga. hefur verið sveltistefna af hálfu stjórnvalda gagnvart þessum umönnunarheimilum sem annast aldraða.

Eins og við vitum eru hjúkrunarheimili og öldrunarstofnanir reknar bæði af félagasamtökum, einkaaðilum, og af sveitarfélögum sveltistefnan hefur haft það í för með sér að sveitarfélög hafa nú nokkur gefist upp og látið frá sér rekstur hjúkrunarheimilanna.

allar tillögur sem settar hafa verið fram, fjármagnaðar, vel ígrundaðar, um réttarbætur fyrir aldraða, t.d. þær að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur. Því hefur verið haldið fram að þetta sé svo óheyrilega dýrt. En menn hafa ekki horft til þess hvað það er það er tekjumegin sem fylgir með þegar úrræði eins og slíkt er tekið í notkun. Í fyrsta lagi myndi það forða því að Íslendingar gerist skattsvikarar á efri árum, fari að vinna svart vegna þess að hið svokallaða frítekjumark sem við höfum verið með núna í fjögur ár

og það er enginn skilningur á því að þegar ráðstöfunartekjur aldraðra aukast þá fer sá ábati þeirra í aukna neyslu með ýmsum hætti. hætti. Það er ekki nóg með það að ríkið verði af skatttekjum þessa hóps sem vill vinna og getur unnið,

er alveg ljóst að aukin atvinnuþátttaka aldraðra og lengra fram í ævina dregur úr félagslegri einangrun og er til langs tíma forvörn forvörn gegn því að heilsan bresti. Þetta hefur verið sýnt fram á með rannsóknum en ríkisstjórninni er alveg sama um það

Landssamband eldri borgara hefur lagt fram núna til stjórnmálaflokkanna fyrir kosningarnar í haust var sérstaklega ánægjulegt að sjá að í þremur af þessum fimm málaflokkum hefur Miðflokkurinn lagt fram þingmál, ekki einu sinni heldur hvað eftir annað. Þar á meðal er atriði sem aldraðir hafa stungið upp á, sem er búsetukostur á milli heimila og hjúkrunarheimila. Það er reyndar eitt sem líka hefur verið mjög vanrækt hér á síðustu árum, hugsanlega vegna þess að það er flækjustig milli sveitarfélaga og ríkisins,

Þetta hefur verið algerlega forsómað og ekkert verið gert í því. Núna, korter í kosningar, stökkva menn til og þykjast ætla

er stór hópur aldraðra fastur á sjúkrahúsum og kemst ekki þaðan út vegna þess að þar vantar einhver úrræði til að taka við.

þar sem menn höfðu stuðning en voru meira og minna sjálfstæðir að öðru leyti. Miðflokkurinn mun leggja fram á landsþingi heildstæða stefnu undir kjörorðinu Frá starfslokum til æviloka, sem verður samfelld stefna um það hvernig hægt er að létta öldruðum ævikvöldið, auka virkni hópa framan af efri árum og tryggja að eitt skref taki við af öðru þegar aldur færist yfir og heilsa dvínar.

fram fyrir sjálft sig, það leitar ekki síns eigin ef ég má vitna í hina helgu bók, heldur lætur yfir sig ganga alls konar hluti

frumvörp til að leiðrétta og laga stöðu þessa þjóðfélagshóps, sem er innbyrðis mjög ólíkur,

að leiðrétta kjör aldraðra og gera þeim þjóðfélagshópi eitthvað til góða. Það kann vel að vera að einhverjir úr hópi aldraðra, sem er nú einn stærsti þjóðfélagshópur á Íslandi,

þá ráðlegg ég mönnum að leggja við hlustir og ég segi ég aftur: Varist eftirlíkingar. Það er til vansa fyrir okkur sem þjóðfélag hvernig við höfum komið fram við aldraða í þó nokkurn tíma.

ætla sér að bjóða upp á að henda hér inn upphæð korter í kosningar sem hugsanlega lagar þriðjung

að sér og nú þegar þetta frumvarp fer til nefndar verði gerð bragarbót hér á vegna þess að það er mjög brýnt og við getum ekki látið þann stóra hóp sem byggði upp þetta land búa við óvissu á efri árum.

Hvernig er eðlilegt að sporna við þessari eiginlega bara óþurftar bylgju sýndarmennsku í íslenskri pólitík? Og hins vegar: Þykir hv. þingmanni eðlilegt að verið sé að skeyta saman annars vegar mikilvægum aðgerðum og hins vegar sýndarmennsku af hálfu stjórnarflokka í fjárauka rétt fyrir kosningar?

þeirri skynsemi og rökhyggju sem við höfum verið að boða og komið fram með alvörulausnir við vandamálum, sem er því miður allt of fágætt í íslenskri pólitík. Þannig að ég tek alveg undir með hv. þingmanni hvað þetta varðar, enda er það bara eins og talað út úr okkar hjarta þannig lagað. En hvað er til ráða?

þó nokkur löng málþóf af hálfu Miðflokksins sem hafa kostað þingið tugi milljóna í aukalegum kostnaði

En hérna kemur ríkisstjórnin með frumvarp, að hluta til mjög mikilvægt, rétt fyrir kosningar og að hluta til er það kannski einhver sýndarmennska.

Hann talaði um að meint málþóf Miðflokksmanna hefði kostað Alþingi milljónir. Ég vil benda á það að sá sem hefur dagskrárvaldið á Alþingi er forseti þingsins en ekki einstakir stjórnmálaflokkar. Og umræða sem hefur kannski teygst hér fram í einhverjar nætur og yfir einhverja daga er ekki vegna þess að einn stjórnmálaflokkur hafi sérstaklega kært sig um það, heldur var það ákvörðun forseta þingsins á hverjum tíma

að Miðflokksfólk hafi í þessari umræðu haldið því fram að það væri væntanlegur sæstrengur hingað. Það er hins vegar mjög auðvelt fyrir hv. þingmann að sjá áhrifin af þriðja orkupakkanum, þ.e. samþykkt hans, nú í dag, t.d. bara með því að horfa á ásókn í smávirkjanir

lágmarksneitunarvald gegn því að hér verði eytt úr ríkissjóði hundruðum milljarða í fánýti þar sem borgarlínan er. Þannig að það meinta málþóf, hv. þingmaður og herra forseti, var sko ekki til einskis. Það var til þess að ríkissjóður hefði einhverja stöðu í þessu máli, enda er þetta fyrsta atriðið sem hæstv. fjármálaráðherra nefndi þegar hann var tekinn í viðtal eftir þessa umræðu. Það var þetta sem Miðflokkurinn barðist fyrir.

vísa hér til frumvarps til fjáraukalaga fyrir árið 2021 þar sem eru athugasemdir og skýringar.

að rekstraraðilar hjúkrunarheimila samþykki tveggja mánaða framlengingu þjónustusamninga, þannig að þeir gildi til loka febrúar 2022. Gangi það eftir verður daggjaldið hækkað fyrir yfirstandandi ár en hækkunin gengur til baka í byrjun næsta árs.“ Síðan er rakið, með leyfi forseta: „Samningar Sjúkratrygginga Íslands við rekstraraðila hjúkrunarheimila renna út í árslok og er vinna að hefjast við gerð samningsmarkmiða næstu samninga. Til samninga. Til að styrkja rekstrarstöðu hjúkrunarheimila á þessu ári er lögð til framangreind framlenging samninga og tímabundin hækkun daggjalds.

að öldruðum fer fjölgandi og sér í lagi ber að geta þess í því samhengi að háöldruðum fer jafnframt mjög fjölgandi. Það er alþjóðleg lýðfræðileg þróun sem hefur staðið yfir áratugum saman á heimsvísu og er vel þekkt í fræðunum. Það þýðir að það sem kallað er, væntanlega vegna þess að ekki hefur fundist betra orð, hjúkrunarþyngd mun fara vaxandi á þeim stofnunum sem við köllum hjúkrunarheimili. Það kallar á fleira sérhæft starfsfólk og blasir við að mun gera rekstur þessara stofnana dýrari. Önnur

fjármálastefna eða fjármálaáætlun þá er komið að því hversu vanfjármögnuð hjúkrunarheimilin hér á landi eru. Það þarf ekki að leita lengi á vef Alþingis að umræðum og skjölum um það efni.

heilmikilli og vandaðri skýrslu um rekstrarvanda hjúkrunarheimila. Það er auðvitað mikil framför í málinu að fá þá skýrslu. Hún er kennd við formann starfshópsins, Gylfa Magnússon prófessor,

Rekstrarvandi hjúkrunarheimila hefur verið í fréttum.

undir fyrirsögninni „Ekki tekið á vanda hjúkrunarheimilanna“. Þar var verið að fjalla um breytingartillögur meiri hluta fjárlaganefndar við þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um fjármálaáætlun til næstu fimm ára.

að hluta til verður að viðurkennast að það er tekið á vandanum. En spurningin er sú hvort þetta er fullnægjandi og í raun og veru,

rekstrarstöðu hjúkrunarheimilanna. Hún er komin og sýnir vanfjármögnun heimilanna.“ Hún segir áfram, með leyfi forseta: „Niðurstaðan frá 2019 er frekar vanmat en hitt því síðar komu til afturvirkar kjarasamningsbundnar launahækkanir.

og sagt frá því að lagt sé til 1 milljarðs kr. tímabundið og skilyrt viðbótarframlag á þessu ári til hækkunar á daggjöldum hjúkrunarheimila vegna rekstrarvanda þeirra. Þá er haft eftir Gísla Páli Pálssyni, sem er formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, með leyfi forseta: „Við erum að sjálfsögðu ánægð með að fá aukin fjárframlög í þennan fjársvelta málaflokk en við teljum að þetta dugi ekki til. Nú eru stjórnvöld nýbúin að fá óháða úttekt á því hver fjárþörfin er, frá Gylfanefndinni svokölluðu. Fagleg niðurstaða þeirrar úttektar var að hjúkrunarheimilin vantar 2,7 milljarða á ári til að ná endum saman. Við væntum því þess að fá meira á þessu ári eða í versta falli í byrjun næsta árs.“ Í fréttinni segir svo, með leyfi forseta: „Hann vonast til að þá verði stjórnvöld búin að leggja línur um hvernig leyst verði úr rekstrarvanda hjúkrunarheimila landsins.

Gísli segir þetta dæmigert hjá ríkinu þegar menn sjái að ekki verði staðið við rétta tímafresti og það sé allt of algengt að ríkið taki sér of mikinn tíma í mál sem hægt sé að leysa á skemmri tíma.

mál sitt rökum og vísa til þessarar óháðu úttektar sem er ágætt framlag.

meiri áherslu á að bjóða búsetu fyrir þá sem eru elstir og hrumastir meðan aldraðir sem geta haldið eigið heimili gera það, eftir atvikum með heimaþjónustu og annarri aðstoð. Rekstrarkostnaður við hjúkrunarheimili mun því vaxa umtalsvert.“

til að mæta hallarekstri þeirra og þau framlög teljast til tekna. Án þeirra framlaga var tap heimilanna þessi þrjú ár 3.500 milljónir króna.“ Herra Herra forseti. Ég sé að tími minn er að verða úti. Það er alveg nauðsynlegt að tekið sé á þessum rekstrarvanda með myndarlegum hætti þannig að það sé ekki

Herra forseti. Lög um opinber fjármál.

Eitt af því sem lög um opinber fjármál áttu að gera var að draga úr vægi fjáraukalaga, draga úr þeirri freistingu stjórnvalda hverju sinni að

Þess vegna eru nokkuð skýr ákvæði í lögum um opinber fjármál þess efnis að fjáraukalög að snúast um tillögur til breytinga á fjárheimildum til að mæta útgjöldum ríkissjóðs sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga eða teljast nú orðin brýn eða óhjákvæmileg Alltaf þegar við fáum fjáraukalög í fangið er þetta það fyrsta sem við ættum að spyrja okkur að: Eru þetta ófyrirséð útgjöld eða ekki? Og það hefur sennilega sjaldan verið jafn skýrt hversu fyrirséð mörg af þessum útgjöldum voru og akkúrat í dag.

Ef við tökum bara þessa liði saman þá erum við að tala um á níunda milljarð af þeim rúmu 14 milljörðum í útgjaldaauka sem lagt er til í þessu frumvarpi. 9 af 14 milljörðum eru útgjöld sem

Þá er ekki úr vegi að nefna þá margtuggðu kröfu stúdentahreyfingarinnar að tryggja stúdentum, sem eru samhliða námi á vinnumarkaði, rétt til atvinnuleysisbóta. Þetta þyrfti ekki einu sinni að vera það stór útgjaldaliður. Ef allt fer á besta veg og efnahagsástandið batnar og ef Hefjum störf-verkefnið skapar öll þau störf sem þarf þá þjónar réttur stúdenta til atvinnuleysisbóta engu öðru en að vera öryggisnet fyrir fólk þannig að það þurfi ekki ofan á allt annað að hafa áhyggjur af grundvallarframfærslu sinni yfir sumarmánuðina, sem síðan hefur áhrif á allt næsta ár vegna þess að námslánakerfið gerir ekki ráð fyrir því að fólk sé tekjulaust í þá þrjá mánuði sem námshlé stendur yfir. Grunnframfærsla Menntasjóðs námsmanna, sem er vel að merkja of lág, miðar við níu mánaða framfærslu menntasjóðsins sem síðan er bætt með þriggja mánaða vinnu einstaklinganna. Og ef enga vinnu er að fá er fólk bara í vondum málum. Þetta öryggisnet væri svo ofboðslega dýrmætt fyrir hvern einn og einasta námsmann sem það gæti gripið. Það hljótum við að vilja sem samfélag, að auðvelda fólki að vera í námi frekar en að gera því erfiðara fyrir. En hvað með ófyrirséð útgjöld sem komið hafa fram í umræðunni frá því að við samþykktum fjárlög í desember? hafa nefnilega ekki öll ratað hingað inn, útgjöld sem eru brýn og er ekki endilega hægt að láta bíða til næsta hausts og næstu fjárlaga og næsta árs. Þar langar mig að nefna þrjá útgjaldaliði ef mér vinnst tími til: Í fyrsta lagi loftslagsmálin. Það var nefnilega þannig að ríkisstjórnin dró það svo lengi að setja sér metnaðarfyllri markmið í loftslagsmálum, vegna þess að hún vildi bíða eftir því að kolafíklarnir væru búnir að semja við restina af Evrópusambandinu um sameiginleg markmið sem Ísland gæti svo teikað, að að aðgerðaáætlun sem ríkisstjórnin lagði fram uppfærða í júní á síðasta ári endurspeglar ekki nýju markmiðin um 55% hjá Evrópusambandinu heldur þau gömlu, um 40%. Fyrir vikið eru markmiðin sem fjárlög þessa árs byggja á 40% en ekki 55% samdráttur í losun og markmiðin í fjármálaáætlun sem var samþykkt í desember sömuleiðis 40% en ekki þau 55% sem ríkisstjórnin tilkynnti eiginlega sama dag og fjárlög voru samþykkt að hún ætlaði að undirgangast. Þannig að á sama tíma og

stjórnarmeirihlutinn fjárlög fyrir þetta ár sem ekki endurspegluðu þann metnað.

ná að standa undir þeim aukna metnaði sem talað væri fyrir. Það er meira að segja svo að í fréttatilkynningu með þessu er tekið fram að áherslan hafi verið á að forgangsraða verkefnum sem stuðla að mestum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, þó að síðan sé reyndar helmingur verkefnanna aðgerðir sem er ýmist erfitt að meta eða heyra ekki undir Parísarsáttmálann. Þannig að meira að segja ábatamatið af þessum milljarði orkar tvímælis. En við afgreiðslu fjármálaáætlunar reiknuðu fulltrúar í fjárlaganefnd sig niður á aðrar upphæðir. Ef við Ef við göngum út frá fyrri útreikningum ríkisstjórnarinnar sem réttum gætu hærri upphæðir en þessi milljarður staðið undir þeim aukna metnað sem talað var fyrir. Þá er náttúrlega upplagt að nota fjáraukalögin sem við höfum í höndunum í dag til að ekki myndist bil á milli áranna 2020 og 2022, eins og stefnir í. Auknu framlögin til loftslagsmála

því að setja sambærilegan milljarð inn í fjáraukalögin sem komu hér til þingsins á sama tíma og við vorum að afgreiða fjármálaáætlun. Hvort þetta er yfirsjón eða með vilja gert skal ósagt látið, en þetta þarf einfaldlega að laga í umfjöllun nefndarinnar um málið. Þetta var fyrsta mögulega ófyrirséða atriðið sem ég sakna í þessu fjáraukalagafrumvarpi. Annað atriði sem mig langar að nefna er sjálfstæð innlend mannréttindastofnun sem dómsmálaráðherra boðaði fyrir tveimur eða þremur árum að til stæði að koma á fót, enda ber Íslandi skylda til þess samkvæmt alþjóðasamningum til að tryggja réttindi fatlaðs fólks. því áformaskjali kom fram að það myndi kosta um 60 milljónir á ári að reka slíka stofnun. Síðan komu fjárlög og fjármálaáætlun til þingsins síðastliðið haust þar sem sagt er að ekki standi til að setja þessa stofnun á laggirnar vegna þess að ekki sé gert ráð fyrir stofnuninni í fjármálaáætlun. Eins og dómsmálaráðherra væri algerlega

um að auka útgjaldaramma málefnasviðsins um þær 60 milljónir sem vantar. Sú breytingartillaga var en í febrúar síðastliðnum sagðist ríkisstjórnin hafa ákveðið að skipa starfshóp um að útfæra hugmyndir um sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun, eins og atkvæðagreiðsla um fjárlög hefði bara aldrei átt sér stað.

Og auðvitað blasir við að núna þegar við erum með fjáraukalög í höndunum væri þinginu í lófa lagið að bæta úr þessu, að einfalda þessum starfshópi Stjórnarráðsins að útfæra hugmyndir um sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun sem uppfylli Parísarviðmið Sameinuðu þjóðanna, að einfalda þeim starfshópi verkið með því að gera bara ráð fyrir fjármunum í það. Nú er árið hálfnað þannig að við þyrftum ekki einu sinni að stefna að 60 milljóna útgjöldum, 30 duga

að leggja áherslu á fjárveitingar til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu sem mig grunar að ekki hafi fengið mjög mikla yfirferð í þessari umræðu. umræðu. Þetta er framlag sem mér þykir bæði stórkostlegt en að sama skapi mögulega heldur lágt.

COVAX-samstarfinu, sem er samstarf milli Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar og GAVI, sem hér er kallað Alþjóðaónæmisaðgerðasjóðurinn, sem er stórkostleg þýðing á heitinu. í rauninni samstarfssjóður fjölmargra ríkja og fyrirtækja og stofnana sem eru að reyna að dreifa bóluefni víða um heim. Bara til að undirstrika hversu mikilvægt þetta er þá er gríðarleg hætta á því að ný afbrigði af kórónuveirunni spretti upp, sem verða hugsanlega þess eðlis að núverandi bóluefni hafa ekki næga virkni gegn þeim. Kórónuveiran breytist mjög hratt. Við höfum séð mjög mörg afbrigði koma upp á örstuttum tíma. Sem betur fer hafa þau verið þess eðlis að núverandi bóluefni hafa ágætisvirkni og mjög góða virkni í langflestum tilfellum, en við sjáum mismikinn hraða á

dánartölur eru himinháar. Í Afríku eru aðeins um 2% fullorðinna búin að fá fyrsta skammt.

að auka samstarfsmátt og slagkraft alþjóðasamfélagsins í að auka bólusetningarhlutfall í þeim löndum sem hafa minnsta efnahagslega getu til að kaupa bóluefni á eigin forsendum og upp á eigin spýtur

mannkynið eingöngu upprætt með öllu tvo sjúkdóma á heimsvísu, en ótrúlega margir sjúkdómar eru eftir. Og reyndar, úr því að ég er að tala um verkefni sem GAVI tengist, þá höfum við á Íslandi verið að gefa peninga til GAVI í mörg ár

Það er því ótrúlega gott samstarf nú þegar til staðar. Þessir peningar munu nýtast gríðarlega vel, bæði til að fækka dauðsföllum

við. Mig langar bara til að koma því eins sterklega á framfæri og hægt er að Ísland er ríkt land. Við getum séð af meiri peningum í þetta, hver króna mun skila miklu og sé þess nokkur kostur er

voru þetta kannski að flestu, ef ekki öllu leyti fyrirsjáanleg útgjöld og hefðu þá undir eðlilegum kringumstæðum átt að koma inn í fjármálaáætlun og fjárlög þessa árs.

að miklu leyti eitthvað sem ætti að vera varanlegt. Þannig að það stingur mig pínulítið. Auðvitað verða fjárlög tekin fyrir í haust og við ræðum kannski um framtíðarskipulag þessara hluta þá, reyndar ekki ég en einhverjir munu gera það.

hefur verið mjög gagnleg, hefur gagnast ferðaþjónustunni og veitingageiranum að miklu leyti. Það er mjög áhugavert að sjá hvernig

Það fær mann til að hugsa að annars vegar sé ferðagjöfin kannski pínulítið gallað verkfæri, vegna þess að hún styður tiltölulega lítið við tiltölulega fá fyrirtæki á tíma þegar mörg fyrirtæki hefðu haft gott af ríkari stuðningi, og hins vegar er þetta mjög lítil upphæð á hvern einstakling.

það er samt þannig að við ættum að horfa á þetta í stærra samhengi. Annaðhvort á ríkið að leggja til peninga til einstaklinga án einhverra takmarkana með þeim hætti sem hér var gert, eða þá ætti ríkið ekki að koma þar að. Það vill þannig til að minn flokkur hefur lengi talað fyrir því að við förum í tilraunir með einhvers konar borgaralaunafyrirkomulag

Þetta er kannski eitthvað sem ætti að gera frekari tilraunir með og þá opnari, en við þyrftum líka að skoða aðeins hvert markmiðið er. Er markmiðið bara að styðja við tiltekin fá fyrirtæki í ákveðnum geirum eða er markmiðið að reyna að hámarka nytsemi og flæði peninga og hagkerfið okkar, sem ég held einmitt að ætti að vera markmiðið? Herra forseti. Við ræðum hér fjáraukalög. Þetta er síðasta verk sitjandi ríkisstjórnar þegar kemur að fjármálum ríkisins og það er vissulega af nægu að taka enda stórt og mikið verk óunnið við að reisa við efnahag þjóðarinnar. Hér er tekið skref í þá átt. Það er jákvætt að sjá í frumvarpinu nauðsynlega innspýtingu í félags- og vinnumarkaðsmálin og stuðning til sköpunar tímabundinna starfa, en það sem vantar áberandi mikið er þó aukinn stuðningur við varanlega atvinnusköpun. Við horfum fram á að árlegur kostnaður ríkissjóðs vegna atvinnuleysis verður á þessu ári tólffalt hærri en framlagið sem nú er lagt til viðbótar í atvinnusköpun, 12 sinnum hærra. Það er því til mikils að vinna og auðvitað ekki bara vegna þess að viðvarandi atvinnuleysi er kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð, heldur vegna áhrifa á heimilin þar sem þúsundir einstaklinga og fjölskyldna munu búa við skertar tekjur og glíma við önnur tengd vandamál, fjárhagsleg, líkamleg og andleg, sem við vitum að fylgir langvinnu atvinnuleysi. Ég hefði því viljað sjá fleiri áþreifanlegar aðgerðir ætlaðar til lengri tíma. Það er kannski til of mikils ætlast að þess sjái stað í þessu frumvarpi til fjáraukalaga. Ég ræddi það á sínum tíma að það voru akkúrat þessi merki sem ég hefði viljað sjá í síðustu fjárlögum

En það er atvinnusköpunin sem er lykilatriði. Við þurfum að leggja grunninn að umhverfi sem ýtir undir náttúrlega fjölgun starfa á almennum vinnumarkaði og sporna gegn ósjálfbærri þróun sem aðgerðir ríkisstjórnarinnar, eða aðgerðaleysi öllu heldur, hefur ýtt undir. Ég hefði t.d. viljað sjá þessum fjárauka beitt til frekari lækkunar gjalda sem gera fyrirtækjum auðveldara að skapa störf. Sértækar aðgerðir til að fjölga störfum til langtíma á landsbyggðinni hefði verið æskilegt að hafa með núna, og aðgerðir sem stuðla að auknum hagvexti með aukinni framleiðni. Ég hefði viljað sjá kjark til að fjárfesta enn meira í arðbæri grænni tækni, í menntun og innviðum. Allt þetta til að stuðla að langtímaatvinnuuppbyggingu til þess að stefna að langtímahagvexti og stöðugleika. Herra forseti. Auðvitað er ógangur í atvinnumálum ekki ríkisstjórninni einni að kenna. Hér varð heimsfaraldur og í kjölfarið varð hér hrun, ekki síst í einni af undirstöðuatvinnugreinum okkar. En þessi óveðursský,

Það var ekki að ástæðulausu sem Viðreisn kallaði eftir því strax í upphafi þegar menn voru farnir að huga að sértækum aðgerðum, að við myndum taka stór skref strax til að mæta efnahagsvandanum. Það fer mjög mikil orka að taka þessi litlu skref og það er hætta á að þar sé fjármunum ekki beitt eða þeir ekki nýttir nægilega markvisst. Við hefðum viljað sjá innviðafjárfestingum flýtt, þ.e. þeim sem hægt er að flýta, í stað þess að dreifa þeim yfir árin. Við hefðum viljað sjá hraðari orkuskipti, fyrirsjáanleika í stuðningi við nýsköpun, fyrirsjáanleika og öryggisnet fyrir fólk í atvinnuleit og minni álögur á fyrirtæki. Við sumu af þessu var brugðist af hálfu ríkisstjórnarinnar en sumt kemur fyrst fram í þessum fjáraukalögum og það er býsna seint. Annað sem ég hefði viljað sjá ríkisstjórnina leiðrétta með þessum fjárauka er verulegur og, ég leyfi mér að segja sár skortur á fjárfestingu í lýðheilsu þjóðarinnar. Sú þörf var orðin ljós fyrir kórónuveirufaraldurinn. Og ekki bara á Íslandi heldur víða í hinum vestræna heimi er þetta þróun sem við höfum séð fyrir og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur varað við verulega lengi, hinum svokölluðu lífsstílstengdu sjúkdómum sem eru farnir að vera sífellt stærri hluti af viðfangsefnum heilbrigðiskerfisins okkar. Við fáum skýrslu eftir skýrslu sem sýnir okkur að nýgengni örorku má rekja beinlínis til vanrækslu þegar kemur að lýðheilsumálum þjóðarinnar og áfram mætti telja. Þegar við bætist síðan langvarandi atvinnuleysi, tekjutap, kvíði og óvissa þá er það orðið býsna brýnt t.d. að fjármagna samninga Sjúkratrygginga Íslands við sjálfstætt starfandi sálfræðinga, eins og ríkisstjórnin þóttist styðja við í fyrra. Það er sennilega mikilvægasta forvirka aðgerðin sem hægt er að ráðast í til að draga úr neikvæðum afleiðingum kórónuveirufaraldursins, svo ekki sé fleira nefnt. Sumir myndu kannski telja það of seint að kalla eftir þessu núna en við erum enn þá í 1. umr. fjáraukalaga. Hér hafa þingmenn meiri hlutans, ég kalla þá sérstaklega til vegna þess að það er einsýnt að ekki eru gerðar breytingar

Það er mun dýrara fyrir þjóðina ef ríkisstjórnin dregur lappirnar á þessum tímapunkti. Nú kunna einhverjir að segja að það sé hreinlega nóg gert, 14,6 milljarða kr. viðbótarframlög til aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar.

næstunni að leggja í vinnu við að greina stærstu sóknarfærin okkar, fjárfestingu í grænni tækni, í atvinnusköpun, í lýðheilsu og í gengisstöðugleika. Þarna eru sóknarfæri. Við eigum að fjárfesta í aðgerðum sem skila sér til baka í aukinni framleiðni og auknum hagvexti. Það er eina leiðin til að tryggja að við náum að vaxa upp úr yfirstandandi kreppu og að framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar um svokallaðar afkomubætandi aðgerðir á borð við niðurskurð og/eða skattahækkanir rætist ekki, vegna þess að þær aðgerðir eru til þess fallnar að vinna gegn markmiðum, rétt eins og óstöðugur gjaldmiðill gerir. Þessi fjáraukalög eru ekki fjármálaáætlun eða fjármálastefna ríkisstjórnarinnar, vissulega ekki, en þau eru síðasta verkfærið,

gera betur í loftslagsmálum og aðgerðum til að sporna gegn þeim. Þau eru ekki bara spurning um það sem við verðum að gera til að koma í veg fyrir hamfarir í framtíðinni heldur eru þetta líka

Þessu tengt langar mig spyrja, vegna þess að við erum hér að fjalla um fjáraukalög sem í orði kveðnu eiga að endurspegla ófyrirséð útgjöld sem ekki voru ljós í desember þegar við samþykktum fjárlög fyrir yfirstandandi ár.

vegna þess að í desember, í sama andardrætti og þingið samþykkti fjárlög þá boðaði forsætisráðherra að Ísland myndi taka þátt í auknum metnaði Evrópusambandsins í loftslagsmálum.

Ætti hann ekki einmitt að vera í fjáraukalögum þessa árs í ljósi forsögunnar og þess hvernig metnaðurinn jókst á slæmum tíma upp á fjárlagaferlið að gera?

að leggja. Ég er á þeirri skoðun, jafn mikilvægt og það er til þess að við uppfyllum skilyrði okkar, þá sé hérna um að ræða tækifæri sem fáar ef nokkrar þjóðir hafa í nýsköpun, að nýta þá sérstöðu sem við höfum vegna náttúru okkar til að vera í fararbroddi. Ég sakna þess að sjá þess ekki stað í menntastefnu, í stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki og í samspili stjórnvalda og atvinnulífsins. Mér hefur þótt þessi ríkisstjórn ganga sérstaklega langt fram í því að nálgast þessi mál með boðvaldi ofan frá frekar en að líta svona á þetta. En það er önnur saga. Mér

En það rennir kannski stoðum undir það sem sagt er að hér gera menn sér væntingar, stjórnarflokkarnir, íhaldsflokkarnir þrír, að starfa saman að loknum kosningum og klára málið. En þetta

sem á að endurspegla þann metnað sem tekur í orði kveðnu gildi þegar á þessu ári, er ekki á neinum fjárlögum þessa árs. Ég hef ekki spurt að þessu. Ég hef ekki fengið svör en ég ætla giska. Ég held að þarna hafi freistingin einfaldlega verið sú að gera minna frekar en meira, vegna þess að þá er hægt að tromma upp með næstu fjárlög og bæta við þessum milljarði, kannski einhverju meiru og þá hljóma prósenturnar betur í þeirri ríkisstjórn sem fólk vonast væntanlega til að geta haldið áfram að starfa fyrir að loknum kosningum. En við reynum að sjá til þess að svo verði ekki og metnaðurinn verði í alvöru meiri en ekki bara einhver

Þau fyrirtæki sem taka virkan þátt í grænni umbyltingu, þau ríki sem eru leiðandi, verða vaxtarbroddarnir á næstu áratugum. Þau fyrirtæki sem ekki taka þátt munu fara á hausinn. Það virkar bara þannig.

Það kom nefnilega fram í svari ráðherra við fyrirspurn hér í ársbyrjun að átröskunarteymið væri fjórðungi minna en það var fyrir fimm árum, að fjöldi á biðlista hafi sjöfaldast á sama tíma og biðtími væri 18–20 mánuðir. Í ljósi þess að teymið fær ekki nema 55 milljónir á ári, væri ekki upplagt einmitt að nýta fjáraukalög til að bregðast við þessum útgjöldum sem ríkisstjórninni virðist ekki hafa verið ljóst að þyrfti að auka þegar við samþykktum fjárlög hér fyrir hálfu ári?

það er ólíku saman að jafna, því niður. Varðandi þetta með fjárskortinn hjá átröskunarteyminu, hvort ekki hefði verið lag að bæta í þá starfsemi til að draga úr biðlistum,

Þessi aðgerð, þessi skortur á fjármagni í þessa tilteknu heilbrigðisþjónustu sem leiðir af sér vaxandi biðlista er bara á pari við annað sem eftir stendur hjá þessari ríkisstjórn þegar kemur að heilbrigðismálum þjóðarinnar,

að bæta stöðu fyrirtækjanna í landinu, sem eru jú lykillinn að því að fjölga hér störfum? Það er alveg ljóst að það er stóra verkefnið. Að vinna bug á atvinnuleysinu er stóra verkefnið sem blasir við

að fjölga hér störfum. Það er einungis horft til ferðaþjónustunnar og þess að hún eigi að redda öllu. Það eru spár um komu ferðamanna, sem er mjög hæpið að muni rætast,

Það sem er líka áhyggjuefni í þessu og kom fram í umsögn fjármálaráðs við fjármálaáætlun er svokallað kerfislægt atvinnuleysi sem er með þeim hætti að þeir sem eru að leita sér að vinnu fá ekki starf við sitt hæfi. Þetta er vaxandi áhyggjuefni sem verður að taka á og fjármálaráð ræddi sérstaklega þegar farið var yfir fjármálaáætlun. Það verður líka að átta sig á því að við þurfum að búa fyrirtækjunum þannig starfsumhverfi að þau séu samkeppnishæf og þá líka á erlendum vettvangi. Erlend fjárfesting er okkur mjög mikilvæg einmitt til að fjölga störfum og þá erum við að keppa við mörg ríki, nágrannaríki okkar.

þeim fyrirtækjum sem vilja koma hingað og hefja starfsemi. Þetta er stóra verkefnið, atvinnuleysið, og ég vona svo sannarlega að við berum gæfu til þess að fjölga hér störfum. Það er ákaflega mikilvægt. Miðflokkurinn hefur lagt áherslu á að bæta starfsumhverfi fyrirtækja. Hann hefur komið með tillögur um að lækka tryggingagjald varanlega. Þessar tillögur hafa því miður allar verið felldar. Sú lækkun tryggingagjalds sem ríkisstjórnin hefur lagt til hér er einungis tímabundin

vegna þess að þessi vandi er ekki nýr, hann er búinn að vera viðvarandi árum saman og kallað hefur verið eftir leiðréttingu árum saman. Það hefur sífellt verið skorið niður,

með þeim hótunum að annars fái þau ekki nauðsynlegar fjárveitingar til að ná að reka sig í hvert skipti.

samninginn um tvo mánuði, þ.e. til loka febrúar á næsta ári. Þetta er í raun birtingarmynd

Þetta er dæmi um það. Þarna á að fresta þessum stóra vanda, velta honum á undan sér í tvo mánuði til viðbótar. Á meðan blæðir þessum hjúkrunarheimilum og sveitarfélögin hlaupa frá þessu skipi,

Menn leita til útlanda eftir aðgerðum. Það eru send sýni erlendis þegar næg þekking og mannskapur er hér innan lands til að gera það sama. Nei, þá er betra að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Þeir sjá miklum ofsjónum

Hér var blásið í herlúðra um að nú ætti að fara í innviðauppbyggingu. Og hver er svo raunin? Raunin er sú, sem við lásum fyrir nokkrum vikum síðan, að opinberar fjárfestingar hafa dregist saman um 10% árið 2019 og um rúm 10% 2020. Þetta er þessi aukning í fjárfestingum. Herra forseti. Menn geta talað og talað um að gera eitthvað en það gerist ekki neitt. Til að eitthvað gerist þarf að gera eitthvað. En það er ekkert verið að gera. Verið er að tala og verið er að boða eitthvað. En þetta á allt að gerast hvenær? Í tíð næstu ríkisstjórnar?

alveg stanslaust í öllum fréttatímum, að það eigi að gera eitthvað síðar, ekki núna heldur síðar. Þetta er það sem þessi ríkisstjórn verður kannski frægust fyrir, að fresta vandanum, velta vandanum á undan sér. Gott dæmi um það eru hjúkrunarheimilin. Hver á að taka á þessum vanda?

Það er það sama þar. Þetta frestar vandanum nægilega lengi, líklega, þannig að þetta lendir í fangi næstu ríkisstjórnar,

Og þingið er enn starfandi þannig að það er enn þá tími til að setja þetta inn í frumvarpið. En þetta eru vinnubrögðin, þetta lýsir vinnubrögðunum; það er búið að lofa fjármagni áður en það er komið inn í þingið og áður en það er komið inn í frumvarp sem er nýbúið að prenta.

Því verði gert kleift að ná sér mjög hratt og ég held að það séu allar forsendur til þess. Þannig vinnum við okkur út úr þessu, náum fyrirstöðu á einhverjum árum.

Viljum við það? Viljum við Reykjavíkurmódel hér, gegndarlausa útgjaldastefnu og skattaaukningu,

það þarf að styrkja hana, ekki bara vegna þess að lífskjarasamningarnir og stytting vinnuviku kalli á það, heldur almennt séð í ljósi nýlegra atburða sem opnuðu augu okkar fyrir fyrir uppgangi skipulagðra glæpahópa. Þar er verk að vinna, herra forseti, og ég held að við megum alls ekki láta það ógert að efla lögregluna svo hún geti tekist á við þann vanda. Það má alls ekki gerast. En auðvitað er hætt við því

Og eitt af því eru hjúkrunarheimilin. Við þurfum auðvitað að standa við það fyrirheit sem gamla fólkinu hefur verið gefið, að fólk geti átt hér ánægjulegt, áhyggjulaust ævikvöld.

Með frumvarpinu er lagt til að framlengdar verði tekjutengdar atvinnuleysisbætur og eingreiðsla til þeirra sem voru án atvinnu í upphafi kórónuveirufaraldurs að tilteknum skilyrðum fullnægðum. Jafnframt er lögð til orðalagsbreyting til skýringar á því að þeim sem eru tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins og hafa stundað nám samhliða þátttöku á vinnumarkaði skuli ávallt heimilt að ljúka þeirri önn sem er yfirstandandi óháð því hvenær sótt er um atvinnuleysistryggingar. Loks er lagt til að framlengt verði það tímabil sem íþróttafélög geta sótt um greiðslur til Vinnumálastofnunar á grundvelli laga um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs. Í umsögnum um málið komu fram ábendingar um að úrræðin sem frumvarpið hefur að geyma ættu að taka til fleiri aðila, annars vegar þyrfti að tryggja

á tímum kórónuveirufaraldurs. Meiri hlutinn telur að svo stöddu ekki unnt að leggjast í svo umfangsmiklar breytingar á frumvarpinu. Hann bendir á að stjórnvöld hafi um þessar mundir aftur komið með úrræði til að tryggja atvinnutækifæri fyrir námsmenn um sumar. Þá sé framlenging á úrræðinu fyrir íþróttafélög lögð til verði þeim aftur gert að fella tímabundið niður starfsemi að hluta eða öllu leyti vegna opinberra sóttvarnaráðstafana.

Umrætt ákvæði fjallar um rétt einstaklings, sem hefur framfærsluskyldu gagnvart börnum yngri en 18 ára, til 6% af óskertum grunnatvinnuleysisbótum með hverju barni að tilteknum skilyrðum fullnægðum. Meiri hlutinn beinir því til ráðuneytisins að kanna hvort framlengja þurfi gildistíma umrædds bráðabirgðaákvæðis. Í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að sett verði ákvæði til bráðabirgða þess efnis að einstaklingar sem hafi fengið greiddar atvinnuleysisbætur samfellt í 14 mánuði eða lengur

Meiri hlutinn telur jákvætt að komið sé til móts við þá einstaklinga sem voru án atvinnu í upphafi faraldursins og fengu enn greiddar atvinnuleysisbætur 1. maí 2021. Fyrri úrræði hafa ekki nýst þessum einstaklingum og því mikilvægt að kjör þeirra verði jafnframt bætt í efnahagsaðgerðum stjórnvalda.

Að framansögðu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu:

Undir þetta skrifa sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir framsögumaður, Ólafur Þór Gunnarsson, Ásmundur Friðriksson, Anna Kolbrún Árnadóttir, með fyrirvara, Halla Signý Kristjánsdóttir og Vilhjálmur Árnason hv. þingmenn.

Minni hlutinn leggur því til breytingar á frumvarpinu þess efnis að brugðist verði við fyrirsjáanlegum atvinnuvanda námsmanna á komandi sumri. Það er deginum ljósara að fjöldamargir námsmenn verða án atvinnu yfir sumartímann og verða þar með af tekjum sem þeir hefðu ella reitt sig á. Af þessum sökum er lagt til að námsmönnum verði tryggður réttur til atvinnuleysisbóta í sumar. Allt að 70% námsmanna framfleyta sér með hlutastörfum samkvæmt könnun Eurostudent en fjöldi slíkra starfa hvarf í faraldrinum án þess að stjórnvöld tækju tillit til þess og kæmu námsmönnum til aðstoðar. Vakin er athygli stjórnvalda á því að námsmönnum sem taka námslán hefur fækkað um helming á undanförnum tíu árum, oftar en ekki vegna ónógrar framfærslufjárhæðar námslána. Námsmenn greiða sinn hluta inn í atvinnuleysistryggingakerfið þegar þeir eru á vinnumarkaði án þess að njóta nokkurra réttinda í kerfinu.

og Halldóra Mogensen, hv. þm. Pírata. Hvers vegna þetta? Við erum að tala um mjög afmarkað tímabil. Við erum að tala um eingöngu í sumar, ekki til frambúðar og minnum á, enn og aftur, námsmenn eru alls konar. Sumir námsmenn geta búið svo til frítt í foreldrahúsum en aðrir námsmenn hafa fyrir fjölskyldu að sjá, þurfa að greiða húsaleigu o.s.frv. og þurfa því fulla framfærslu á þessum tíma yfir sumarmánuðina eru engin námslán í boði. Fjöldi námsmanna á ekki rétt á námslánum og getur því ekki framfleytt sér með þeim. Af þessum sökum verður að koma þessu fólki til aðstoðar. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga gerir það ekki enda eiga námsmenn sjaldnast rétt á slíkri aðstoð og það er þess vegna, vegna, herra forseti, sem við viljum leggja þetta til. Þetta er réttlætismál. Þetta er bráðabirgðaákvæði sem er eingöngu tímabundið til að koma þessum ágæta þjóðfélagshópi til aðstoðar núna á þessum

og snýr að því að aðstoða námsmenn. Það er í raun og veru fáránlegt að minni hlutinn þurfi að vera með þessa breytingartillögu, að þetta sé ekki hluti af breytingartillögum meiri hlutans til að tryggja það að námsmenn fái atvinnuleysisbætur, alveg eins og atvinnulausir fá að fara í nám.

Vinnumálastofnun virðist svo vera í hálfgerðri fjölmiðlaherferð til að brýna fyrir fyrirtækjum að láta stofnunina vita ef fólk á atvinnuleysisbótum þiggur ekki vinnu. Afsakið orðbragðið, forseti, en hvaða rugl er þetta eiginlega? Hvers konar ólög höfum við eiginlega samið? Það er ætlast til þess að fólk á bótum taki bara þá vinnu sem býðst alveg óháð launum, óháð vinnuaðstöðu, staðsetningu og alveg óháð menntun og áhuga umsækjenda. Hvaða skilaboð eru þetta? Hvaða hugmyndafræði liggur þarna að baki og hvaða markmiðum á þetta að þjóna? Ætlum við sem samfélag í alvöru talað að krefjast þess að fólk rífi sig og fjölskyldur sínar upp með rótum og neyða það til að taka starf sem það hefur kannski engan áhuga á, jafnvel á slæmum kjörin, bara vegna þess að eitthvert starf losnaði einhvers staðar? Ætlum við í alvörunni að kippa fótunum undan fólki því að við viljum að það sé að vinna til þess eins að vinna? Þrýstingurinn og kröfurnar sem þessar skilyrðingar skapa eru mikið áhyggjuefni og ættu að vera mikið áhyggjuefni fyrir okkur og ættu að skoðast í samhengi við aukinn geðheilbrigðisvanda og kulnun. Nú er verið að tala um að virkni ungs fólks eða skortur á virkni sé vandamál, að ungt fólk sé ekki nægilega virkt. virkt. Ég held að það sé kjaftæði, afsakið orðbragðið, forseti. Ungt fólk er alveg nægilega virkt. Við berum bara allt of litla virðingu fyrir því hvernig ungt fólk er virkt, hvernig það kýs að verja tíma sínum. Stóri vandinn er tilgangsleysið sem vaxandi hópur fólks finnur fyrir og kannski ekki skrýtið þegar horft er til þeirra úreltu hugmynda um hlutverk manneskjunnar í samfélaginu, að manneskjan sé bara tannhjól sem ætlað er að drífa öll kerfin okkar áfram, hugmynda sem ríkið með sínum fáránlegum hvötum og refsingum viðheldur og magnar upp. Atvinnulausir eru svo ekki þeir einu sem eru settar svona þröngar skorður. Þetta á við um alla bótaþega. Ég gæti haldið hér langa ræðu um þær fáránlegu skerðingar og skilyrðingar sem finnast víðs vegar í bótakerfunum okkar, sem við erum víst heimsmeistarar í, skerðingum og skattlagningu á fátækasta fólkið í samfélaginu.

Skerðingar og skilyrðingar hafa nefnilega öfug áhrif. Þær draga úr virkni. Fólk í skerðingarfangelsi stjórnvalda getur hvorki hreyft legg né lið án þess að ríkið hirði af því peninga, fyrir utan það hvað þetta markmið, að auka og tryggja virkni, er mikið drasl. mikið drasl. Með því frumvarpi sem verið er að ræða hérna og öðrum aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem voru viðbrögð við Covid, er verið að dæla fjármagni í alls konar vinnumarkaðsaðgerðir sem styðja fyrst og fremst við það að fyrirtæki geti ráðið inn starfsfólk með stuðningi hins opinbera. Þarna er því verið að auka enn meira þau völd sem fyrirtækin hafa gagnvart atvinnulausu fólki: Komdu til mín, annars refsar ríkið Þetta eru skilaboðin. Þetta er það sem við erum að leggja upp með. Þarna kristallast sú skaðlega, undirliggjandi hugmyndafræði, að við manneskjurnar séum lítið annað en þrælar vinnumarkaðarins.

ef því og okkur öllum er gefið smá svigrúm til þess. Væri ekki skynsamlegra að slaka á kröfunum sem gerðar eru til atvinnulausra og auka svigrúmið? Ég hefði viljað sjá stjórnvöld í upphafi faraldursins gefa atvinnulausum tímabil þar sem engar kröfur voru gerðar. Hvers konar verðmætasköpun hefði átt sér stað ef stjórnvöld hefðu treyst fólki fyrir þess konar frelsi, treyst fólki fyrir því að geta skapað verðmæti í samfélaginu út frá eigin þörfum, út frá eigin ástríðu?

Það frumvarp sem við ræðum núna er einmitt framlenging af þeirri stefnu stjórnvalda, af þeirri hugmyndafræði að veðja á atvinnurekandann og fjármagnseigandann frekar en fólkið.

atvinnulausir, sem er frábært. Ég hefði verið til í að sjá fleiri slíkar aðgerðir þar sem við værum bara að styrkja fólk beint og valdefla fólkið í landinu, en ekki endalaust að valdefla fyrirtækin. Við verðum að jafna þetta valdaójafnvægi.

Tilgangur þess er að takmarka rétt þingmanna til endurgreiðslu ferðakostnaðar í aðdraganda kosninga til Alþingis. Í umræddri umsögn frá Öldu er lýst yfir eindregnum stuðningi við frumvarpið.

þó að sum okkar hefðu kannski þær skoðanir að nýta hefði mátt ferðina til að gera eitthvað meira í þeim efnum, breyta á einhvern annan hátt lögum um þingfararkaup alþingismanna. Sjálfur hefði ég alveg verið til að skoða hluti í því en hvorki gafst tími til þess né taldi ég, í það minnsta, að rétt væri að gera það núna og að mikilvægt væri að halda þessari samstöðu í gegnum málið, enda er málið býsna gott og gott að við náðum saman um það.

sem hann hyggst gera grein fyrir í ræðu, en annars skrifa undir þetta stutta og laggóða nefndarálit, ásamt þeim sem hér stendur, hv. þingmenn Jón Þór Ólafsson, Andrés Ingi Jónsson, með fyrirvara,

með fyrirvara þó sem ég hyggst nú gera grein fyrir. Það er kannski rétt að byrja á því að segja að sá fyrirvari snýr ekki að því sem er í frumvarpinu. Ég styð efni þessa frumvarps heils hugar og tel tel vera framfaraskref að vera með skýrari reglur varðandi það hvaða rétt þingmenn hafa til endurgreiðslu ferðakostnaðar í aðdraganda kosninga, bara til að jafna þann aðstöðumun sem eðlilega og nánast óhjákvæmilega er á milli þeirra sem fyrir eru og þeirra sem sækja eftir því að komast hingað inn. Það er alveg eðlilegt að við hemjum aðeins þá möguleika sem við höfum í gegnum starfið til að styrkja stöðu okkar á kostnað þeirra sem eru að reyna að ná kjöri. Fyrirvari minn snýr hins vegar að atriði sem ég nefndi í 1. umr. málsins við hv. flutningsmann þess, Steingrím J. Sigfússon,

örstutt að fara yfir hvernig þau mál standa til að útskýra hvað það er sem ég hefði frekar vilja sjá gerast og hvað það er sem mér þætti gott að sjá gerast í framhaldinu.

Sú málsgrein snýst um að endurgreiða skuli alþingismönnum starfskostnað samkvæmt reglum sem forsætisnefnd setur. Síðan kemur sá málsliður sem ég vil og trúi að muni á endanum falla brott úr lögunum, að heimilt sé að greiða starfskostnað samkvæmt þessari málsgrein sem fasta fjárhæð í stað endurgreiðslu samkvæmt reikningum. Það sem mér þætti eðlilegra ráðslag varðandi þetta er að þingmenn hefðu möguleika á að fá starfskostnað endurgreiddan, kostnað sem sannarlega fellur til vegna starfa þeirra en aðeins gegn framvísun reikninga, og þeir reikningar myndu síðan, eins og gengur og gerist í því gagnsæisamfélagi sem við erum komin inn í, birtast á vef Alþingis, eins og raunin er orðin varðandi aðrar kostnaðargreiðslur þingmanna.

í þennan starfskostnað. En raunin er sú að þessi undanþáguheimild, sú heimild sem er í málsgreininni varðandi það að heimilt sé að

Þegar frumvarp mitt var til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í maí 2019 skilaði forsætisnefnd inn um það og sagðist hafa rætt á fundum sínum að tímabært væri að hefja undirbúning að endurskoðun laga um þingfararkaup þar sem gera mætti ráð fyrir því að þetta ákvæði laganna kæmi til skoðunar. En eins og fram kom í 1. umr. við það mál sem við ræðum hér í dag þá náðist ekki samstaða í forsætisnefnd um að taka á því. Þar með erum við aðeins að taka á ferðakostnaði í aðdraganda kosninga. Mér skilst hins vegar að þetta standi til bóta og bind vonir við að forsætisnefnd setji innan skamms í gang heildarendurskoðun á bæði lögunum og reglum forsætisnefndar varðandi starfskostnað og vænti þess að við sjáum eitthvað í þá veruna áður en til kosninga kemur nú í haust. Þessi starfskostnaður er nefnilega til töluvert meiri vandræða en hann þyrfti að vera vegna þess að það er möguleiki að fá hann sem ígildi launauppbóta. Með því að fella út málsgreinina sem ég hef lagt til að fella út þá væri þetta miklu vandræðaminni heimild. Rifjum upp hér örstutt

Í janúar 2017 brást forsætisnefnd við þeirri hækkun með því að lækka þessar starfskostnaðargreiðslur. Greiðslur, sem eiga að standa undir skrifstofukostnaði eða öðru slíku, voru þarna notaðar til að lækka laun þingmanna. Þetta sýnir hvernig

ígildi þriðjungshækkunar á þingfararkaupi. Þá var þetta ákvæði gagnrýnt af hluta þingmanna sem dæmi um sjálftöku þingheims, sem einhverja hjáleið þingmanna fram hjá því kerfi sem sett hafði verið upp til að ákvarða laun þingmanna. Og það prinsipp heldur í sjálfu sér þó að upphæðin sé í dag fjarri því að vera sama hlutfall af launum þingmanna og hún var í árdaga laganna. Eins og fram kom hjá hv. framsögumanni þá byggir það frumvarp sem við erum að afgreiða hér í dag á samkomulagi flestra flokka sem eiga sæti í forsætisnefnd og og við það er í sjálfu sér ekkert að athuga. Í trausti þess að sú samstaða haldi hér í þingsal þá finnst mér sjálfsagt að styðja frumvarpið eins og það stendur en

er ekki hlynntur þessu máli eins og það er umbúið hér. Ástæðan er ekki sú að

Eins og málið er umbúið þá skilur það eftir einn hóp sem mun hafa gríðarlegan aðstöðumun í komandi kosningum og það eru ráðherrar.

að þetta mál muni í engu breyta því að ráðherrar muni áfram halda sínum yfirburðum í því að ferðast á milli staða

En málið er að nú rennur upp skeið borðaklippinga og skóflustungna. Það er alveg næsta víst að aðstöðumunur ráðherra og þingmanna verður ekki leiðréttur fyrir komandi kosningar.

að í grunninn er ég á móti því að launakjör þingmanna og önnur starfskjör þeirra séu eitthvert feimnismál.

samansett; grunnlaunin, álag vegna nefndarformennsku og/eða annarra slíkra hluta, og starfskostnaður og ferðakostnaður, ef hann er til staðar. Og nú er rétt að taka það fram að

En eins og ég var að byrja að segja þá eru launakjör og önnur starfskjör þingmanna feimnismál, meira að segja í hugum þingmanna. Ég veit ekki af hverju það er. Þingmenn eru ekkert of sælir af sínum launum miðað við vinnutíma,

svo smárri að hann sé ekki með betri launakjör en alþingismaður. Ég held að það sé líka hægt að fullyrða það að skrifstofustjóri í ráðuneyti er miklu betur haldinn launalega en alþingismaður. Mig minnir, herra forseti, að alþingismaður sé með launakjör á borð við launaheiti sem heitir skrifstofustjóri án skrifstofu,

eftir samþykkt laga um opinber fjármál sem ég ætla, herra forseti, enn á ný að biðjast afsökunar á því að hafa stutt á sínum tíma. Ég mun sjá eftir því allan minn þingferil og lengur. En sérstaklega eftir þá breytingu eru áhrif þingmanna og ráðherra á fjárlög íslenska ríkisins nánast núll.

Ef við tölum um ábyrgð, ef við tölum um vinnutíma — og ég segi aftur: Ég er ekki að klaga, ég valdi þetta hlutskipti sjálfur og er mjög hrifinn af því og sækist mjög eftir því að vera hér áfram. Það er ekki út af því að þangað leiti klárinn sem hann er kvaldastur, heldur af því að þetta er mikilvægt og merkilegt starf

að ég mun ekki biðjast afsökunar á þeim launum sem alþingismenn hafa, síður en svo, og ég tel engan þurfa að gera það. Ég veit ekki um nokkurn mann hér inni, ekki

og nú ætla ég, þvert á það sem ég sagði áðan, að halda því fram að í ráðuneytum þar sem ég þekki til á Íslandi sé ærið vinnuálag. Þótt margir haldi að menn sitji þar og dotti fram á bringuna þá er það fullkominn misskilningur. Það er mjög hátt,

að hafa unnið ráðuneyti í nokkurn tíma man ég ekki eftir því að hafa verið að svara miklu af tölvupóstum eftir miðnætti og eitthvað slíkt, eins og maður gerir gjarnan í þessu starfi hér. Þannig að dagarnir eru ekki eins langir og ábyrgðin er ekki sú sama. Þess vegna finnst mér ekki að alþingismenn eigi að biðjast afsökunar á því að taka laun fyrir sín störf

En þá verða menn líka að vita alveg nákvæmlega hvaða kostnaður það er sem er endurgreiðanlegur. Nú ætla ég að vitna til þess að það hefur hent mig held ég einu sinni eða tvisvar á mínum örstutta þingmannsferli að sækja fundi úti í heimi á eigin kostnað. Þá ákvað ég að nýta þann starfskostnað sem greiddur er til að standa straum af hluta af þeim kostnaði sem það hafði í för með sér að sækja fundi á eigin vegum en ekki þingsins.

ef við ætlum að fara að breyta því og segja: Nú endurgreiðum við kostnað samkvæmt reikningi, þá verðum við fyrst að vera með það alveg skýrt og alveg gagnsætt

á eigin kostnað voru ekki ómerkilegir fundir nema síður sé. Þeir voru mjög merkilegir og mjög nauðsynlegir. Hið fyrra sinni þegar ég fór á slíkan fund var það vegna þess að Alþingi sendi ekki þingmann til þess fundar, svo merkilegt sem það nú var.

En aftur. Ég er ekkert að kvarta, ég ákvað að gera þetta sjálfur. Þetta er engum öðrum að kenna. Ég segi þetta bara af því að ég vara við og bendi á að menn þurfa að skilgreina endurgreiðanlegan kostað mjög vel.

að ráðherrar muni halda uppteknum hætti. Það vill þannig til að ég er nýbúinn að leggja fram þó nokkuð gildar fyrirspurnir um ferðakostnað ráðherra fyrir fimm ár aftur í tímann, þannig að það verður þá kannski fróðlegt að sjá hvernig hann breytist, ef hann breytist nú í aðdraganda þessara kosninga í haust þó að það svar komi síðar.

Þess vegna finnst mér þetta mál ekki gott eins og það er umbúið og styð það ekki, stend ekki að nefndarálitinu og mun greiða atkvæði á móti þessu frumvarpi þegar það kemur hér til atkvæða.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þingsköpum sem miða að því að bæta verklag, auka skýrleika og festa í sessi ýmsa framkvæmd sem venja hefur skapast um í þingstörfum. Auk þess eru lögð til nokkur nýmæli og þá er skrifstofu Alþingis fenginn veigameiri sess í þingsköpum.

og um varðveislu skjala þeirra aðila sem falla undir lög um opinber skjalasöfn. Nefndin tekur fram að skjalasöfn Alþingis og stofnana þess voru undanskilin afhendingarskyldu til Þjóðskjalasafns með vísan til þess að skjalasöfn þjóðþinga á Norðurlöndum falla ekki undir ríkisskjalasöfn viðkomandi landa og að norræn löggjöf er skýr um sjálfstæða stöðu skjalasafna þessara þinga. Auk þess gæti það farið í bága við hugmyndir um sjálfstæði löggjafarvaldsins og eftirlits- og fjárstjórnarhlutverk gagnvart öðrum greinum ríkisvaldsins.

Varðandi samræmi þingskapa við lög um opinber fjármál. Í 37. gr. þingskapa segir að með öllum stjórnarfrumvörpum skuli fylgja mat á kostnaði fyrir ríkissjóð við lögfestingu þeirra.

Samkvæmt lögunum skal við mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa draga fram markmið og tilætluð áhrif lagasetningar. Í þessu felst að fjallað sé með skýrum hætti um tilætluð áhrif frumvarpsins

um að nefnd geti ekki að eigin frumkvæði tekið upp efni þingmála sem vísað hefur verið til annarrar nefndar. Í greinargerð með frumvarpinu segir að með þessu sé lagt til að tekin verði af öll tvímæli um að nefnd geti ekki að eigin frumkvæði tekið upp þingmál, þ.e. lagafrumvarp, þingsályktunartillögu eða skýrslu sem vísað hefur verið til annarrar nefndar. Dæmi eru um að slíkt hafi verið gert en mikilvægt sé að fastanefndir taki tillit til verkaskiptingar nefndanna og því hvert þingið vísar þingmálum til umfjöllunar.

Sú staðreynd að þingmáli hafi verið vísað til umfjöllunar einnar nefndar ætti ekki að koma í veg fyrir að hægt sé að taka upp mál því tengt til umfjöllunar í öðrum nefndum enda falli það undir málefnasvið þeirra, samanber 13. gr. þingskapa. Þetta er í raun til þess að

einkum í málum þar sem allir eru sammála, eða því sem næst. Að mati nefndarinnar er rétt að forseti hafi heimild til að fækka atkvæðagreiðslum um atriði sem sátt Hins vegar er mikilvægt að ekki sé gengið á rétt þingmanna til að knýja fram atkvæðagreiðslu um einstakar greinar eða atriði í frumvarpi eða um hluta breytingartillögu. Því leggur nefndin til breytingu þannig að skýrt komi fram að óski þingmaður sérstakrar atkvæðagreiðslu skuli forseti verða við þeirri ósk,

Eftirlit með stjórnsýslu dómstóla. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þingsköpum sem ætlað er að skerpa á eftirlitshlutverki Alþingis og tekið sérstaklega fram, svo á því leiki ekki vafi, að eftirlit þingsins taki einnig til sjálfstæðra stjórnvalda. Í því sambandi fjallaði nefndin um eftirlit með stjórnsýslu dómstólanna. Ákveðinn óskýrleiki hefur ríkt í umgjörð eftirlits með stjórnsýslu dómstólanna, sem hefur verið til umfjöllunar hjá umboðsmanni Alþingis og á vettvangi fastanefnda þingsins undanfarin ár. Hefur verið bent á að réttarbóta væri þörf um þetta atriði. Með stofnun dómstólasýslunnar var henni falið að vera í fyrirsvari fyrir sameiginlega stjórnsýslu dómstólanna. Markmiðið var að efla og styrkja hana og stuðla að samræmi í framkvæmd mála er varða innri starfsemi dómstiganna þriggja. Að mati nefndarinnar fellur dómstólasýslan, sem er sjálfstæð stjórnsýslustofnun, undir hugtakið sjálfstæð stjórnvöld í merkingu a-liðar 23. gr. frumvarpsins og tekur eftirlit Alþingis því einnig til dómstólasýslunnar og þeirrar starfsemi sem lýtur stjórn hennar Að mati nefndarinnar er nauðsynlegt að útfæra nánar í hverju það eftirlit skuli fólgið og telur hún rétt að það verði áfram skoðað á vettvangi þingsins. Við slíka vinnu skuli haft samráð við umboðsmann Alþingis, dómsmálaráðuneyti og dómstólasýsluna.

Í greinargerð með frumvarpinu segir að ráðherrar hafi talið frestinn knappan og að með breytingunni megi fjölga þeim svörum sem berast innan frestsins og þar með fækka tilkynningum um að frestur verði á því að svör berist.

Einnig var bætt við þeirri skyldu að ráðherra þyrfti að gera þinginu grein fyrir því af hvaða ástæðum fyrirspurn yrði ekki svarað á réttum tíma og hvenær vænta mætti svars. Nefndin skoðaði svartíma ráðherra við skriflegum fyrirspurnum frá 146. löggjafarþingi til og með 151. löggjafarþingi. Sú skoðun gefur til kynna að í fæstum tilvikum sé fyrirspurnum svarað innan 15 virkra daga. Fyrir því kunna að vera ýmsar ástæður, svo sem aukinn fjöldi fyrirspurna og skipulag og forgangsröðun innan ráðuneyta. Að mati nefndarinnar þarf að skoða þennan þátt frumvarpsins nánar og leggur hún því til að svartími ráðherra verði óbreyttur að svo stöddu.

Í framtíðarnefndinni sitja ellefu þingmenn úr öllum flokkum, en hún hefur verið starfandi síðan árið 2018. Fyrirmynd nefndarinnar er framtíðarnefnd finnska þingsins, en henni er falið að vera hugveita þingsins um málefni framtíðar og skapa umræðu um tækifæri og ógnanir.

Samstarf löggjafarvalds og framkvæmdarvalds sem í því felst er talið mikilvægt fyrir finnskt samfélag og tilvera framtíðarnefndarinnar byggist að talsverðu leyti á því.

og mikilvægis þess að reynsla komist á störf, verkefni og skipun framtíðarnefndar telur nefndin ákjósanlegt að hún starfi á grundvelli bráðabirgðaákvæðis fyrst um sinn, eða til loka næsta kjörtímabils. Þannig fengist nokkur reynsla af því að starfrækja framtíðarnefnd á Alþingi og á grunni þeirrar reynslu mætti sníða framtíðarákvæði um nefndina í þingsköpum. Leggur nefndin því til að bætt verði við frumvarpið ákvæði til bráðabirgða um framtíðarnefnd á Alþingi.

Það kemur ekki til af góðu. Það kemur m.a. til af því sá sem hér stendur hefur orðið fyrir því oftar en einu sinni að þurfa að bíða milli þinga eftir svörum við fyrirspurnum til ráðherra. Það hefur meira að segja gengið svo langt að að dómi aðallögfræðings þingsins hafa ráðherrar farið á svig við lög um ráðherraábyrgð og lög um þingsköp í tregðu sinni við að svara fyrirspurnum. Réttur þingmanna til að bera fram fyrirspurnir er ærinn. Hann er stjórnarskrárvarinn. Það er ekki hægt að gleyma því að menn segja stundum: Það er orðið svo mikið af þessum fyrirspurnum, ráðherrar og ráðuneytin hafa ekki undan að svara þessu. það fer engin fyrirspurn héðan út úr húsi nema forseti skrifi upp á fyrirspurnina. Ég man nú ekki eftir nema undantekningartilfellum þar sem fyrirspurnir hafa augljóslega verið annaðhvort einhver athyglissýki eða eða eitthvað slíkt eða vísvitandi leiðir til þess að að láta menn eltast við fánýti, ég man bara eftir því í undantekningartilfellum. Yfirleitt eru fyrirspurnir lagðar fram hér á þinginu vegna þess að þær eru um mál sem varða almenning og almannaheill.

Það sem er kannski líka til að ergja þá sem hér sitja inni er að það er ekki alltaf sem ráðherrar biðja um frest

að það skortir í sjálfu sér, mér leiðist að segja viðurlög en samt í þá áttina gagnvart þeim ráðherrum sem ekki heiðra þann svartíma sem þeim er ætlaður.

að það skuli ekki vera neitt í sjálfu sér sem hvetur ráðherra til að svara innan tilskilins frests.

úr húsi skuli ekki meiri gaumur gefinn en oft og tíðum hefur verið raunin hér.

á framkomnum fyrirspurnum. Það er þessi fyrirvari sem varð til þess að ég vildi ekki leggja nafn mitt alveg 100% við þetta nefndarálit. Þó að í grunninn sé málið gott og sé til þess fallið að liðka fyrir störfum hér og nýta tíma þingsins betur, þá er þetta ljóður á.

og mjög mikilvægt aðhald við framkvæmdarvaldið. Það ber líka að minnast á það að núverandi ríkisstjórn

Þetta er fallegt fyrirheit en það hefur ekki alltaf farið mikið fyrir því hér í þingstörfum á þeim fjórum árum sem nú eru að verða liðin frá því að þessi ríkisstjórn tók til starfa. Þannig að okkur veitir ekkert af sterku Alþingi. Okkur veitir ekkert af sjálfstæðu Alþingi. Okkur veitir ekkert af Alþingi sem hefur virkt aðhald með framkvæmdarvaldinu. Okkur veitir ekkert af Alþingi sem hreyfir við málum sem geta verið óþægileg ef þau varða almenning einhverju. Ég fullyrði að flest þau mál sem hér er spurt um á þingi og í gegnum tíðina hafa verið þess eðlis að allar þær upplýsingar sem óskað er eftir eiga

Það þarf að verða bragarbót á því hvernig ráðherrar svara fyrirspurnum. Það er nú einhvern veginn þannig, herra forseti, af því að mér leiðist að nota orðið viðurlög, að ef aldrei myndi kvikna í þá myndum við ekki vita til hvers slökkviliðið væri.

Ég er heldur ekki á því, þó að ég þekki ágætlega til í störfum ráðuneyta og veit að þar er yfirleitt ekki yfirdrifinn mannskapur og vinnuhraðinn er þó nokkuð

með könnun eða einhverju slíku, að gefa ráðuneytum og ráðuneytisstjórum kost á því að meta það hversu mikill tími af starfstíma starfsmanna fer í það að svara þingmönnum.

þannig að það sé ljóst hvernig tími manna er nýttur og í hvað hann fer í hverju ráðuneyti fyrir sig. Það væri náttúrlega bara til gagns fyrir þá sem starfa í ráðuneytunum, þeim sem stjórna þeim

tekið ákvarðanir í framhaldi af því. Það hefur líka verið sagt út af þessum fyrirspurnamálum að rétt væri fyrir þingmenn að nýta þann rétt sem þeir hafa til að koma með óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra. Og menn nýta sér það augljóslega vel. En það verður að segjast eins og er, og mér finnst einhvern veginn núna, það er kannski bara tilfinning, að síðasta árið sérstaklega

Það er spurt út í atriði sem maður hefði haldið að þeir ættu að hafa svona nokkurn veginn á hreinu, en svörin hafa verið alveg ótrúlega fátækleg í sumum tilfellum. Ég ætla ekki að fara yfir þau dæmi hér en mun væntanlega gera grein fyrir þeim á öðrum vettvangi.

skyldi hætta við að framlengja enn frestinn, í þetta skipti upp í 25 ár, vegna þess að mér hefði ekki þótt góð latína

En vonandi verður þetta mál samt sem áður, eins og það er lagt hér upp, til að efla Alþingi á endanum, til að efla sjálfstæði Alþingis og sjálfstæðan vilja þess og þeirra þingmanna sem hér sitja, og efla þá í því að spyrja

Fyrst langar mig þó að byrja á, bæði af því að það er gott að gera það og einnig af því að ég meina það innilega, að hrósa hv. þm. Jóni Þór Ólafssyni fyrir að hafa haldið gríðarlega vel utan um þetta mál sem framsögumaður innan hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Það er flókið að fjalla um þessi mál, þetta og fleiri mál sem eru í umræddri nefnd, eins og um kosningalög, þannig að það er ekkert auðvelt að halda þannig utan um að

Það er engin heilög tala. Það er ekki stjórnarskrárbundinn réttur þingmanna að fá svar innan þess tímafrests. Þetta var ákveðið miðað við aðstæður á þeim tíma að væri sanngjarn og eðlilegur tímafrestur. Síðan hefur ýmislegt breyst. Það hefur breyst að fyrirspurnum hefur fjölgað, sem hefur vissulega haft áhrif, en líka hefur það breyst að ráðuneytin hafa tekið sér lengri tíma í að svara fyrirspurnum óháð fjölda þeirra. Þannig að hvort

„Takist ráðherra ekki að svara fyrirspurninni innan þess frests sem ákveðinn er í þessari grein skal hann gera forseta Alþingis skriflega grein fyrir því, svo og hver ástæðan er og hvenær vænta megi svars til Alþingis.“ Þannig að uppfylli hæstv. ráðherra þessi ákvæði laga um þingsköp þá er erfitt að sjá annað en að hann uppfylli þingsköpin og gerist ekki brotlegur við þau. Við ræddum það hins vegar í nefndinni hvort þyrfti að skerpa á þessu, að það væri rökstuðningur með því ef ekki tækist að svara innan frestsins sem upp er gefinn. Rökstuðningur sem bæði þyrfti að fara til forseta og jafnvel til þess hv. þingmanns sem á fyrirspurnirnar hverju sinni. Þetta yrði með öðrum orðum heldur meira samtal um það af hverju ekki hefði tekist að svara, því að það geta verið mjög eðlilegar ástæður fyrir því. Ég er sannfærður um það, forseti, að hv. þingheimur mun halda áfram að vinna að lögum um þingsköp því að það er mjög mikilvægt að þau séu alltaf í þróun eftir því sem aðstæður breytast. Ég er algerlega sannfærður um að þetta er eitt af því sem verður skoðað. Í mínum huga er það einfalt að ef einhverju fyrirbæri eins og fyrirspurnum fjölgar til muna þá þarf að horfa á annað af tvennu; annaðhvort þarf að hugsa með sér að það taki þá meiri tíma

Hver er fjöldi fyrirspurna sem fara héðan? Hver er fjöldi starfsmanna sem svara þeim og innan hvaða tíma og finna einhverja niðurstöðu? Og í þeirri vinnu er alltaf að hafa í huga rétt þingmanna til að leggja fram fyrirspurnir og fá við þeim svör.